Poštovane kolegice i kolege dobro jutro. Nastavljamo s radom. Raspravit ćemo jutros - Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2013. godinu Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom dostavila je izvješće temeljem članka 17. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom. Materijal ste primili. Vlada Republike Hrvatske je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predlagateljica dodatno obrazložili izvješće? Da. Poštovana pravobraniteljica za osobe s invaliditetom uvažena Anka Slonjšak. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani zastupnici. Zahvaljujem što ste mi ponudili priliku da obrazložim Izvješće o radu Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2013. godinu. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je tijekom 2013. godine u 1914 aktivnosti imala 2444 postupanja, što je u odnosu na prethodne godine više za 20%. Što se tiče zaštite prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju bilo je 1255 pritužbi od tog broja. Ured je na vlastitu inicijativu imao 479 postupanja u kojima smo preporučivali, upozoravali, predlagali izmjene i dopune propisa, radili analize i sve drugo što je potrebno kako bi unaprijedili položaj osoba s invaliditetom. U 40 propisa dali smo 91 mišljenje, od čega je djelomično ili u potpunosti usvojeno oko 40% u 16 propisa. Najčešće pritužbe odnosile su se na područje socijalne zaštite, pristupačnosti, zapošljavanja i rada, zdravlja i obrazovanja. Tužitelji su bili sa područja cijele Hrvatske, međutim najviše iz grada Zagreba i Zagrebačke županije. Razlog leži ne samo u tome što je ovdje najveći udio osoba s invaliditetom i najveći broj udruga, nego u dobroj informiranosti i dostupnosti našeg ureda čije je sjedište u Zagrebu. Kroz obilaske županija i gradova i terenskog rada punih 6 godina nastojimo približit pravobraniteljstvo osobama s invaliditetom i u drugim dijelovima Hrvatske, ali stvarno biti prisutan i dostupan u sredinama gdje žive osobe s invaliditetom moguće je jedino kroz regionalne urede, a to nam je intencija od početka djelovanja. Budući da kapaciteti ureda nisu povećavali se od 2010. godine, odnosno znači 4 godine pune, što otežava terensko djelovanje, osobno kao pravobraniteljica uz dva zamjenika i pet savjetnika nosimo teret cjelokupnog stručnog rada i djelovanja ureda. Višemjesečno izbivanje u 2013. jednog savjetnika skoro 9 mjeseci bilo je otežavajući faktor i dodatno je opteretilo ostale stručnjake. Financijska sredstva nisu povećavana na stavkama proračuna ureda za obnavljanje kapaciteta, a za potrebe službenih putovanja je predviđeno bilo i potrošeno oko 55 000 kuna. Moram naglasiti da ugostiteljsko-hotelijerski objekti u Hrvatskoj nisu dovoljno prilagođeni za osobe slične meni pa tako u većini županija koristim one smještajne kapacitete koji su mi pristupačni i koji su uobičajeno skuplji od drugih što iziskuje pomno planiranje obilazaka i krajnje racionalan pristup, o čemu govori i podatak da smo s tim iznosom ostvarili 33 obilaska ustanova u kojima borave, rade, obrazuju se ili su smještene osobe s invaliditetom, a savjetovanje osoba s invaliditetom te organiziranje sastanaka s gradskim čelnicima i upravama obavljeno je u 11 gradova: Sinju, Omišu, Trogiru, Solinu, Ogulinu, Vukovaru, Požegi, Pazinu, Ludbregu, Osijeku i Đakovu. Đakovu. Posebno bih izdvojila organizaciju sedmodnevnog posjeta, posebnog UN-ovog izvjestitelja za osobe s invaliditetom koji je u Hrvatskoj bio po prvi puta. Također bih naglasila i 14 predavanja na visokoškolskim ustanovama, studentima, budućim profesorima, novinarima, kineziolozima, pravnicima i svima onima koji će sutra na neki način radit i utjecat na položaj djece i odraslih osoba s invaliditetom. 2013. godina obilježena je izmjenama i donošenja niza zakona koji su od primarne važnosti za život djece i odraslih od kojih se očekuje značajan kvalitetni pomak nabolje. Krajem 2013. donesen je novi Zakon o socijalnoj skrbi. Iako je učinio minimalne pozitivne pomake i dalje imamo diskriminatorne odredbe, pravo na osobnu invalidninu i ostvarivanje prava na status roditelja njegovatelja, odnosno status njegovatelja. U 2013. bilježimo i porast pritužbi koje su se odnosile na teškoće u ostvarivanju materijalnih prava i podmirivanju troškova stanovanja, što pokazuje da je došlo do daljnjeg osiromašivanja obitelji čiji su članovi osobe s invaliditetom do te razine da im je ugrožena egzistencija. Naknade s osnova invaliditeta čija je svrha uključivanje osoba u svakodnevni život zapravo u praksi postaje jedini izvor prihoda za cijele obitelji pa tako opća, teška socijalna slika posredno nepovoljno utječe i na te osobe i na te obitelji. Samo 22 000 osoba s najtežim invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju ostvaruje pravo na osobnu invalidninu u iznosu od 1250 kuna kojom trebaju podmirivat troškove koji proizlaze iz invaliditeta. Naime, hoće li osoba dobit osobnu invalidninu ili neće ovisi između ostalog i o njezinim prihodima. Ohrabruje što sve veći broj tih osoba dokazuje da uz odgovarajuću podršku mogu obavljat poslove za koje su se obrazovali. Međutim, usprkos brojnim našim upozorenjima umjesto da se osobe sa invaliditetom potiče da budu aktivni njih se na neki način kažnjava oduzimanjem ili smanjivanjem i tog minimalnog iznosa ukoliko se zaposle. Na žalost ne možemo očekivati da će od svih tih osoba koje primaju osobnu invalidninu od sutra sve one početi raditi i studirati, stoga ne možemo prihvatiti štednju kao opravdanje za ovakva rješenja. Takva štednja dugoročno je skupa i dovodi do …/Govornica se ne razumije./… osoba sa invaliditetom. Ali ono što je najznačajnije u tome to znači da je prihvaćanje ravnopravnosti i sposobnosti osoba i dalje samo deklarativno. Kroz cijelu godinu tijekom donošenja Zakona o socijalnoj skrbi aktivno smo i na razne načine pokušali dokazati da osobna invalidnina ne smije biti socijalna naknada. Naime, iako je u Zakonu iz 2011. godine naglašeno donošenje Zakona o inkluzivnom dodatku koji bi trebao riješiti pitanje podmirivanja troškova koji proizlaze iz invaliditeta, a o kojem se govorilo na nizu rasprava u Saboru. Ako se sjećate doplatka za osobe sa oštećenjem vida gdje je i dalje u Hrvatskoj ovaj iznos među najnižima u Europi zakon je odgođen i unatoč preporukama da se nastavi s njegovom izradom uključe stručnjaci i definiraju rokovi. U proteklih 8 mjeseci nemamo saznanja da je nastavljen rad na izradi teksta zakona, stoga danas imamo osobnu invalidninu koja je socijalna naknada i koja se ukida ili smanjuje u slučajevima kad se osoba zaposli ili ostvari neki prihod. Zasnivanje radnog odnosa bila je zapreka i da osobe steknu pravo na obiteljsku mirovinu, te je tako zakonsko određenje također doprinijelo da djeca i osobe sa invaliditetom odustanu od svakog oblika školovanja i osposobljavanja. Međutim, desile su se izmjene odredbi Zakona o mirovinskom osiguranju, te ovom prilikom pozdravljamo ovu inicijativu i prihvaćanje naših prijedloga koji omogućava danas zapošljavanje primateljima obiteljskih mirovina na način da se obustavlja isplata u trenutku zasnivanja radnog odnosa i kasnije ponovno pokreće ovisno o osobi i njezinim daljnjim razmišljanjima vezanim za mirovinu. Iz pritužbi osoba sa invaliditetom nakon prvih dana primjene novog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom vidljivi su neki nedostati usvojenih rješenja, pa je upitno hoće li podzakonski akti otkloniti te nedostatke jer su i nadalje prisutni problemi poput onog tko se sve smatra osobom sa invaliditetom i dokazivanje samog statusa invaliditeta. I dalje je zanemariv broj postupaka priznavanja prava na profesionalnu rehabilitaciju, pa tako na primjer u svim područnim službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko u 2013. godini bilježi se svega 14 slučajeva. Unatoč osiguravanju poticaja poslodavcima kada zaposle osobu sa invaliditetom kroz bivši Fond za profesionalnu rehabilitaciju, a danas Zavod neadekvatno je uređeno pitanje podrške poput asistencije. Na primjer, osobe sa distrofijom ili paraplegijom koje danas rade u privatnom sektoru iako im je osigurano prilagođeno radno mjesto i imaju tražene kompetencije i znanja radi obavljanja na primjer fizioloških potreba tijekom rada trebaju pomoć asistenta kao podrške koju sustav u ovom trenutku uopće ne prepoznaje. Želim istaknuti da se često radi o nerazumijevanju, ali i o neusklađenosti politika za osobe sa invaliditetom u različitim resorima, te ponovno naglašavamo da su osobe sa invaliditetom i djeca s teškoćama dio svih resora, a ne samo socijalne politike. U izvješću smo naglasili Zakon o doplatku na djecu koji sadrži također diskriminatorne odredbe i na koji upozoravamo tijekom proteklih godina. Naime, roditelji su su odbijeni u svom zahtjevu za ostvarivanjem dječjeg doplatka za svoju djecu koja imaju teže oštećenje zdravlja nakon navršene 27 godine. Pritužujući se da su stavljeni u neravnopravan položaj naspram onih roditelja koji su to pravo ostvarili do 2002. godine i kojima se po spornom članku 38. Zakona pripada doplatak za djecu i nakon navršene 27 godine života do donošenja posebnog propisa o pravima osoba sa invaliditetom. Međutim, taj propis još uvijek nije donesen što znači da se godinama podržava povoljan zakonski položaj samo jedne skupine korisnika doplatka za djecu i to onih do 2002. godine, dakle već punih 12 godina. Izvješćem Ustavnog suda koji je donesen krajem 2008. je dostavljen Saboru i Vladi, isti su upoznati o neodrživosti prijelazne odredbe članka 38. zakona. Nadležno ministarstvo, odnosno Vlada nisu poduzeli ništa kako bi ispravili nezakonitost, premda je posljednja izmjena zakona o doplatku za djecu bila u listopadu 2012. godine. Također smo izrazili dvojbe i zabrinutost odredbama o prijedlogu zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja. Važno je procijeniti potrebnu podršku svakoj osobi na individualnoj razini gdje je njezino oštećenje samo polazišna točka. Isključivo se pozivat na socijalni model, a ne na medicinski. Međutim, razmatrajući moguće izazove primjećujemo da će jedinstvena metodologija vještačenja za koju još uvijek ne znamo kako će je propisati uredba Vlade Hrvatske teško moći pravilno evaluirati svačiji invaliditet i odraslih osoba i djece s teškoćama, jer osnovni problem svakog zakonskog određenja je u činjenici što će osoba koja se želi na primjer pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju a koje se mora poštivati bez obzira zadovoljava li poslodavac kvotu ili ne imati samo nalaz i mišljenje, a ne rješenje o tom pravu. Osoba sa invaliditetom na natječaj za zaposlenje poslodavcu će morati dati na uvid nalaz i mišljenje. Hoće li ga i kako tumačiti poslodavac i da li će on zaista predstavljati valjani dokaz invaliditeta upitno je. S druge strane opravdano se postavlja pitanje utjecaja diskrecijske procjene za osobe sa invaliditetom kada će cjelokupna zdravstvena i socijalna anamneza jedne osobe bit navedena u tom nalazu i mišljenju. Nerijetko će nalaz i mišljenje sadržavati i podatke koji poslodavcu nisu bitni za zasnivanje radnog odnosa s tom osobom, a kamoli za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Nadalje, ukoliko osoba nalazom i mišljenjem nije zadovoljna moći će uložiti prigovor i onda će biti vještačena od strane Zavoda, jer prvi nalaz i mišljenje izdaju područni uredi zavoda. Kakav je ovo postupak? …/Govornica se ne Iz ovog proizlaze i daljnja pitanja na koje zakon ne daje odgovor. Pored ovoga osobe sa invaliditetom i nadalje neće imati pojedinačni akt iz kojeg će biti jasno vidljivo svakome da one jesu osobe s invaliditetom, da imaju taj status. Pa je tako moguće da će one kao i do danas za jedan sustav biti osobe s invaliditetom dok u isto vrijeme za drugi to neće biti. U većini prava na naknadu s osnove invaliditeta u sustavu socijalne skrbi kao uvjet za ostvarivanje uz prihodovni uvodi se i imovinski cenzus. Za ostvarivanje prava na usluge predviđeno je i sudjelovanje korisnika u plaćanju cijene usluge. Za dijete čak do 50% djetetovih prihoda. Prema sadašnjim zakonskim odredbama dijete s teškoćama u razvoju kojemu je na primjer nužna rana intervencija dužno je u cijeni usluge sudjelovati do iznosa pola npr. obiteljske mirovine. Pa tako ukoliko ostvaruje dijete 2000 kuna obiteljske mirovine za uslugu će iz vlastitih prihoda trebati izdvojiti i do 1000 kuna. To će imati za posljedicu da će roditelji birati između gole egzistencije i okupacijsko-rehabilitacijskih postupaka pa će tako osobe s invaliditetom biti isključivane iz jedinih aktivnosti u koje su dosad bile uključene što će dovoditi do dramatičnih pogoršanja njihovog psiho-fizičkog stanja. Zbog nedostatka odgovarajućih specijaliziranih rehabilitacijskih tretmana kao i stručnog kadra u zdravstvu, socijalnoj skrbi npr., senzorne integracije, logoterapije, stručne tretmane rehabilitatora, radnog terapeuta za djecu s teškoćama u razvoju i nemogućnosti roditelja da usluge plaćaju iz vlastitih sredstava djeca će ostati kod kuće što u konačnici predstavlja opasnost od nastanka težeg razvojnog odstupanja invaliditeta ali i kršenja osnovnih prava, u ovom slučaju prava na zdravlje. Sustav socijalne skrbi nije dovoljno razvio mrežu pružatelja usluga rane intervencije te se oslanja na nekoliko ustanova i udruga koje se bave pružanjem usluga rane intervencije, prvenstveno u Zagrebu i okolici dok u ostatku Hrvatske ovih usluga gotovo da i nema. Upravo zbog navedenoga na temelju pritužbi roditelja uputili smo nadležnim ministarstvima preporuku da se što hitnije uspostavi sustav rane podrške razvoju djece s teškoćama na cjelokupnom teritoriju Hrvatske. Već nekoliko godina upozoravamo na niz neodgovarajućih i protuzakonitih rješenja na području zaštite prava osoba sa autizmom. Posebno zabrinjava činjenica da unatoč tako teškom kršenju prava u proteklih 25 godina nije došlo do značajnog pomaka u smjeru uspostave … skrbi na državnoj razini, a posebno kada govorimo o osobama sa autizmom iznad 21. godine života. Dok Hrvatski zavod za javno zdravstvo govori o preko 1000 osoba s poremećajima iz autističnog spektra prevalencija svjetska govori da ih ima između 8 i 12 tisuća. Sustav je godinama prepoznavao ove osobe pod drugim oštećenjima zbog izostanka ujednačenih dijagnostičkih postupaka pa se danas susrećemo sa odraslim osobama koje nisu izrehabilitirane. Obitelji čiji su članovi osobe sa poremećajem iz autističnog spektra umorne su od iščekivanja sustavne podrške. Teško je uspostaviti cijeli sustav skrbi ako nemamo niti statističke podatke na osnovu kojih bi se trebala provesti analiza potreba i osiguravanje Temeljno pravo tih osoba kao i svih osoba s invaliditetom je život u zajednici, a da bi to postigli moramo krenuti sa sustavnom ranom intervencijom, odgojem i obrazovanjem u redovnim uvjetima i osiguravanjem raznih oblika podrške u zajednici. Ako stvarno želimo omogućiti osobama život u zajednici i potrebnu podršku da bi osobe bile uključene još uvijek nam predstoji veliki zadatak i ostvarivanje niza preduvjeta. Iako godinama upozoravamo na potrebe donošenja Zakona o asistenciji vidljivo je da usluga osobnog asistenta osiguravana i nadalje kao projekt nije dovoljna jer obuhvaća preko 500 osoba pod uvjetom da su članovi udruge i da pripadaju udruzi koja želi biti nositelj projekta. A što je s onim osobama koji nisu članovi udruge? U svim dosada upućenim prijedlozima i preporukama zalagali smo se za takav sustav prava i usluga koje su racionalne, a istovremeno osiguravaju višu razinu kvalitete tih osoba. U tom kontekstu predlagali smo prilikom donošenja Zakona o socijalnoj skrbi da se proširi krug osoba koje mogu biti njegovatelji i to ne samo djeci nego i osobama s invaliditetom poštujući primarno najbolji interes tih osoba u pogledu ostvarivanja prava na osiguravanje brige i njege u obitelji. Prijedloge smo temeljili na nizu slučajeva u kojima najbolju njegu osobi s invaliditetom može pružiti npr. supruga ili suprug ali zakonska odredba ne dopušta mogućnost da supružnik stekne status njegovatelja kao niti drugi član obitelji kada se radi o odraslim osobama s invaliditetom osim u slučajevima kada je status roditelja njegovatelja stečen u dječjoj dobi. Pa tako imamo npr. jedan primjer u kojem obitelj sa troje maloljetne djece, otac je doživio moždani udar, trenutno je u komi, supruga je morala dati otkaz, imaju prihode minimalne gotovo za pokrivanje samo režijskih troškova. On prima 75% plaće, imaju kredit na stan, godišta su oko 40 godina. On nema pravo na osobnog asistenta, nastradao je odnosno desio mu se moždani udar prije godinu i pol. Na koji način pomoći takvim obiteljima kojima sustav ne može pomoći? Ako u slučajevima poput ovoga nisu zadovoljeni zakonom propisani kriteriji za ostvarivanje prava na njegovatelja i ako ne može ostvariti uslugu osobnog asistenta, ako nema usluga sustav mora razvijati odgovarajuće oblike podrške obitelji jer ako ona izostane preostaje kao jedina opcija smještaj tih osoba u domove za starije i nemoćne. A opredijelili smo se za prevenciju institucionalizacije i za deinstitucionalizaciju. Roditeljima starije životne dobi najveća je briga što će biti s njihovim djetetom nakon što njih ne bude. Jer unatoč nasljeđivanju nekretnina, ostvarivanju mirovina bit će im potrebna podrška u daljnjem životu. Tim osobama treba pomoći u svakodnevnici a centri za socijalnu skrb nemaju na raspolaganju odgovarajuće oblike podrške. Iako je počeo povratak osoba s invaliditetom iz nekih institucija u zajednice u kojima su ranije živjeli zabrinjava da se paralelno nedovoljno razvija mreža pružatelja usluga koje će podržavati neovisan život u vlastitoj obitelji i kod pružatelja usluga. Nerazvijeni su programi stambenog zbrinjavanja i zdravstvene skrbi i svi drugi oblici podrške u neovisnom življenju. I to na cijelom području Hrvatske. U prilog toj činjenici govore i liste čekanja na smještaj u gotovo svim ustanovama koje smo obišli. Što se tiče obilaska gradova tom prilikom smo održali sastanke sa lokalnim udrugama a onda i upravom lokalne samouprave i detektirani su ključni problemi u pojedinim sredinama. Osim najizraženijeg problema pristupačnosti prisutan je nedostatak pojedinih usluga namijenjenih djeci sa teškoćama. Nema rane intervencije u okviru državnih institucija. Velik broj gradova doslovno se oslanja na usluge koje pružaju udruge. Neki financiraju pojedine stručnjake, npr. logopede, a u drugim slučajevima rad udruge ovisi o natječajima koji se raspisuju na lokalnoj ili državnoj razini. Potrebno je hitno dovršiti podzakonske propise na osnovu kojih će se licencirati rad pojedinih udruga koji žele i imaju kapacitete da postanu pružatelji usluga. Pružanje pojedinih usluga kroz projektno financiranje nije odgovarajuće, nije sigurno jer kad se radi o djeci u najranijoj dobi potrebna je sigurnost i kontinuitet. Udruge osoba s invaliditetom sve češće zatvaraju svoja vrata, zbog smanjenih sredstava za hladni pogon kao i provođenje projekata i programa. Država i jedinice lokalne i regionalne samouprave trebaju odrediti jasne kriterije za raspodjelu novčanih sredstava i usmjeriti ih onim udrugama koje su preuzele ulogu države u osiguravanju neophodnih usluga podrške bez kojih nema ravnopravnosti, koje provode mobilne podrške stručnjaka, osobne asistencije, asistencije u nastavi, prijevoz, podrške u radu itd. Sustav obrazovanja je i dalje jedno od pet područja najčešćih pritužbi. Smatramo da je uvođenje minimalnog bodovnog praga za upis u odluku o elementima, kriterijima za upis u prvi razred srednje škole za školsku godinu 2014./2015. rezultat podrivosti sustava obrazovanja prema učenicima sa invaliditetom a odustajanje od izravnog upisa korak unazad u dostupnosti sustava redovnog obrazovanja učenicima sa teškoćama. Smatramo da pravo izravnog upisa ovih učenika nije privilegija nego se temelji na odredbama konvencije koje za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom nalažu obvezu osiguravanja pristupa besplatnom osnovnom i srednjem obrazovanju na ravnopravnoj osnovi u zajednicama u kojima žive uz razumnu prilagodbu individualnim potrebama i osiguranu učinkovitu pomoć unutar općeg obrazovanja. Učenici s teškoćama u razvoju upravo zbog svojih razvojnih teškoća neovisno o svojem uspjehu ili čak motivaciji često imaju ograničen izbor zanimanja. Institut direktnog upisa predstavlja značajnu prilagodbu individualnim potrebama i osigurava pristup onom obrazovanju koje će učeniku osigurat buduće potpuno uključivanje u zajednicu na ravnopravnoj osnovi. U tom kontekstu smatramo uz ostalo ključnim dokumentom procjenu i mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje, za određivanje nastavka obrazovanja učenika jer ga usmjerava prema školovanju za ona zanimanja u kojima će prema svojima sposobnostima i mogućnostima biti uspješan. Problem je također i nedonošenje pravilnika u školovanju i vrstama potpora koji je trebao donesen biti još prije 5 godina, pa tako još uvijek radimo po pravilniku iz 91. godine. Smatramo da obrazovni sustav se mora okrenuti osiguravanju oblika podrške ali sustavno i bez mogućnosti da se određuje proizvoljno. U području zdravlja bilježi se i dalje negativni trendovi teške dostupnosti svih zdravstvenih usluga. 2013. godina naročito je bila obilježena i zadovoljstvom osoba, odnosno roditelja djece s teškoćama, nedostupnošću ortopedskih i drugih pomagala. I dalje se neka od njih uskraćuju osobama koje se ne obrazuju i ne rade, kao da osobe koje su zbog svojih oštećenja u sustavu socijalne skrbi i najteže kako i dugotrajno nezaposlene, kao i one koje su srednje i starije životne dobi ne trebaju pomagala da bi uopće se mogli uključiti a kamoli živjet. U Hrvatskoj postoji duži niz godina problem vezan za rehabilitaciju spinalno ozlijeđenih. Upravo u Saboru smo na saborskom Odboru za zdravstvo 2010. godine napravili tematsku sjednicu zajedno sa Hrvatskom udrugom paraplegičara i tetraplegičara na temu sveobuhvatne rehabilitacije. Međutim, dosada nismo upoznati sa poduzetim koracima u realizaciji spinalnog centra. Rehabilitacija spinalnih ozljeda jedno je od najsloženijih rehabilitacijskih programa. Briga države jako kasni, a poteškoće s kojima žive te osobe kao i posljedice sve su teže. Pa npr. danas još uvijek imamo one koji u bolnicama umiru od dekubitusa. Do razvoja novih oblika zdravstvene zaštite odnosno liječenja nije došlo niti vezano za osobe s mentalnim oštećenjima, duševnim smetnjama. Izostalo je i dalje i ne postoji izvanbolnički sustav liječenja, izostanak rehabilitacije u zajednici. Dolazi zbog toga do višestrukih hospitalizacija, stigmatizacije, gubitka radne sposobnosti a potom i dalje do učestalog lišavanja poslovne sposobnosti. Što se tiče pristupačnosti i dalje postoji niska svijest. Kontinuirano upozoravamo, govorimo, organiziramo stolove, tribine i ukazujemo na to da je to preduvjet za neovisno življenje osoba s invaliditetom neovisno o kojem se oštećenju radi. Ako prođete npr. pješke od Trga bana Jelačića do Britanskog trga u Gradu Zagrebu sa desne strane po Ilici vidjet ćete da od ukupnog broja svih trgovina samo tri trgovine su pristupačne za osobe s invaliditetom koje se kreću invalidskim kolicima, koje doista nemaju prag i koje su ravne To je dužina dvije tramvajske stanice koja doista pokazuje koliko mi zapravo nismo svjesni i zapravo ne prepoznajemo osobe s invaliditetom kao građane ovog društva. Jer da primjećujemo, tada se ne bi čudili što po zimi ili u neko drugo doba godine zapravo nemamo osobe s invaliditetom na ulici. Mi smo zapravo i dalje nevidljivi ljudi. Što se tiče pristupa informacija prema članku 6. stavka 2. Zakona o HRT-u, HRT je dužan postupno prilagoditi audiovizualne usluge osobama s oštećenjima sluha i vida. Međutim, prema saznanjima tih osoba korisnika ovih usluga nisu učinjeni značajni pomaci kako bi se poboljšala prilagodba. Pa npr. kad se prikazuju dokumentarni filmovi strane produkcije jedni dijelovi filma su prevedeni sinkronizacijom, npr. glas naratora, a drugi dijelovi prevedeni stavljanjem titlova npr. glas sudionika. Ova praksa neomogućava cjelovito praćenje dokumentarnog programa od strane osoba s oštećenjima vida kao niti od strane osoba s oštećenjima sluha. Stambeno zbrinjavanje je sve češće područje pritužbi, kako zbog nemogućnosti plaćanja režijskih troškova, niskih primanja, ali tako isto i zbog nepristupačnih stambenih objekata. Vrlo često se traži način dobivanja socijalnih stanova ili zamjene vlastitih za pristupačne. Problem su diskriminatorni stavovi predstavnika stanara, naših susjeda, nedostaci sredstava u pričuvi, ali i odluke gradova u pokušajima prilagodbe stambenih jedinica potrebama osoba s invaliditetom. Značajan broj pritužbi na zlouporabu korištenja znaka pristupačnosti i parkiranja na označena mjesta te neučinkovitost i kažnjavanje i sprječavanja iste te se ukazuje potreba za izmjenom pravilnika u znaku pristupačnosti. Međutim prema našim saznanjima trenutno je u izmjeni, ali iako imamo saznanja da do 01.07. treba učiniti određene promjene sukladne EU, ali evo, procedura je u tijeku. Pitam se dokle ćemo slušati da se na mjesta označena za parkiranje osoba sa invaliditetom parkiraju osobe bez invaliditeta i vrlo često upravo oni koji koriste znak svojih najbližih i zapravo upravo ste vi ti koji kršite njihova prava. Protekla godina je bila također obilježena i prosvjednim okupljanjem roditelja, djece sa teškoćama i samih osoba sa invaliditetom. Iskazivali su nezadovoljstvo odnosom vlasti, od državne do lokalne, koji ne osiguravaju dovoljno materijalnih i drugih resursa čime se dovodi u pitanje prava djece i osoba s invaliditetom. Prosvjedi su nastavljeni i u 2014. godini. Zaključno u ovom dijelu željela bih reći da kao vanjski partneri na projektu Hrvatskog pravnog centra vezano za, pod nazivom "Ostvarimo svoja prava, suzbijmo diskriminaciju", a koji je održan u suradnji s udrugama iz Istarske, Vukovarsko-srijemske, Varaždinske županije, u anketi provedenoj na preko 1000 osoba s invaliditetom, na prvom mjestu su kao postupanje u kojem se stavljaju nepovoljniji položaji u odnosu na osobe bez invaliditeta stavili nepristojno ponašanje, odnosno provociranje. Takav odgovor ide u prilog stavovima da im je odnos okoline i poštivanje važniji od problema u kretanju i problema u ostvarivanju zajamčenih prava. Time se pokazuje da je svakodnevno ophođenje s osobama s invaliditetom kao našim susjedima, kolegama i sugrađanima, za njih izvor subjektivno veće patnje nego teškoće koje na objektivniji način proizlaze iu njihovog invaliditeta. Ti odgovori su porazni za nas kao društvo. Zašto? Jer se volimo smatrati društvom koji poštuje ljudska prava i prava osoba s invaliditetom jer pokazuju da se najranjiviji članovi tog društva osjećaju obespravljeno, kao građani drugog reda, teret društva, predmet poruge, zanemareni i odbačeni. Sukladno svemu rečeno, pozivam sve vas, one koji niste pročitali cjelovito izvješće da ga pročitate jer mislim da sažetak ne može dovoljno opisati ono o čemu stalno govorimo, o položaju i stanju osoba s invaliditetom te vam svima zahvaljujem, evo što ste saslušali moj uvodni dio i nadam se da ćete preporuke i ona rješenja koja su navedena u izvješću i usvojiti. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Na ovo uvodno izlaganje imamo tri replike. Prvo, poštovana Nada Murganić. Izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pravobraniteljice, zahvaljujem i na vašem izvješću i na vašem uvodnom izlaganju koje je zaista obilno, ali budući je problematika zaista tako široka i složena, uvijek postoji potreba da se nešto pojasni. Pa meni osobno, a i javnosti, vjerujem da nas i osobe sa invaliditetom i njihove obitelji slušaju, zanima me konačan vaš stav oko statusa roditelja njegovatelja? Naime, ta mjera je zaista bila izuzetno, još uvijek je korisna i to iz nekoliko razloga. Omogućila je ostanak djetetu u obitelji, dakle isključila se je potreba za institucijom, s jedne strane. S druge strane roditelju, odnosno najčešće je to majka, omogućilo je rješenje jednog radnog statusa budući da su one uglavnom radi skrbi i brige o svom djetetu napustile odavno i radnu i profesionalnu karijeru. Novim Zakonom o socijalnoj skrbi dolazi do sužavanja tog prava i to iz nekoliko osnova i zbog nekoliko vrsti oštećenja koja se zahtijevaju i zbog pokretljivosti, odnosno nepokretljivosti djeteta sa teškoćama u razvoju, a ono što je posebno zabrinjavajuće i sa osnova boravka toga toga djeteta u nekoj odgojno-obrazovnoj ustanovi pa je bilo u javnosti čak i od Ministarstva socijalne politike intervencije da se radi, ne znam, o granici četiri sata, odnosno šest sati boravka u nekoj odgojno-obrazovnoj ili rehabilitacijskoj Dakle, ja vas lijepo molim da možda pojasnite da li sada te neke intervencije i promjene od strane ministarstva su zadovoljile potrebu roditelja, odnosno da li je taj status sada ostao barem na onoj razini standarda i kvalitete kakav je bio u prijašnjem prijašnjem zakonu. Hvala. neki dijelovi su poboljšani, međutim, mi smo zbog recimo ovog dijela koji ste pitali vezano za težine oštećenja zapravo već 2012. predali Ustavnom sudu na ocjenu ustavnosti ovu odredbu iz razloga jer smatramo da je diskriminatorna. Naime, ona obuhvaća osobe sa tjelesnim oštećenjima i nepokretnosti, ali kada se radi o više vrsta oštećenja, težini oštećenja, tada je problem. Isto tako dio koji se tiče boravka u ustanovi, to su i na taj način te osobe više nisu uskraćene za ostvarivanje ovog prava, međutim ono što nas zabrinjava i što sam spomenula u uvodnom dijelu, a mi smo predložili cjeloviti, koja bi obuhvaća pomoćnika osobe s invaliditetom u obitelji jer kao što smo rekli, ne samo da bi osigurala ostanak te osobe u kući, odnosno u vlastitom domu, već bi i osigurala prevenciju u institucionalizaciji i zapravo ne bi došlo do toga da bude skuplja državi daleko nego što bi bila ako gledamo sa strane štednje, nego da ostane Isto tako ono što je bitno vezano za status roditelja njegovatelja reći, da zapravo on je sad i status njegovatelja jer zapravo taj status je bio zamišljen upravo za one osobe na početku koje su bile sa najtežim oštećenjima. Za one osobe koje su zbog kome i sličnih situacija doista doista roditelji se morali 24 sata brinuti oko njih i ostajati doma. Međutim taj broj korisnika se znatno povećao i umjesto tadašnjih, ne znam, otprilike 300, 400 danas ih imamo preko 3 Međutim ono što se pokazalo da izostaje da u ovom trenutku je nedovoljna podrška osobama s invaliditetom i djeci sa teškoćama u njihovim obiteljima jer ako smo se stvarno odlučili za proces transformacije domova, deinstitucionalizacije da trebamo sve poduzeti da osobe koje su sa takvim oštećenjima ostanu u vlastitim domovima, ali da obitelji dobe adekvatnu podršku. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena gospođo pravobraniteljice. I ovim vašim izvješćem još jednom se pokazuje koliko je dobra odluka bila da se osnuje posebno pravobraniteljstvo odnosno da budete vi kao pravobraniteljica za osobe s invaliditetom jer uspoređujući izvješća i drugih pravobraniteljstava, vidimo da vaše aktivnosti drugih pravobraniteljstava, vidimo da vaše aktivnosti na terenu i vaše zalaganje ne zaostaje. Ovim svojim izvješćem još jedanput ste pokazali što znači biti životni borac i ukazujete na sve osobe s invaliditetom od djece do odraslih kako biti životni borac, a vi pomažete da dođu do srca. Ali do čijeg srca oni moraju doći pravobraniteljice željela sam vas pitati? Da li kada na sve ove vaše preporuke koje ste dali da li imate odgovore od nadležnih ministarstava odnosno od od Vlade koja bi trebala prihvatiti vaše preporuke i pokušati ih riješiti jer jasno ste govorili o ovom vještačenju i mišljenju i nalazu koji je i nejasnoćama u svemu tome, o upravnim i neupravnim. Govorite stručno i kompetentno i pokazujete da da znate o čemu govorite i o problemima na koje ukazujete zanima me i s jedne strane me jako veseli jer ste kritični jer ne podlažete političkim pritiscima nego jasno govorite o problemu. Zanima me da li imate povratnu informaciju hoće li se vaša ova preporuka odnosno ukazivanje evo ja ću pitati sada za vještačenje, a nešto drugo ću u svojim i nekako riješiti na onaj način na koji ste vi to predložili? Hvala. Anka** Što se tiče Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja neki od naših prijedloga su djelomično usvojeni, nisu u potpunosti usvojeni, a konkretno u ovom dijelu koji se tiče nalaza i mišljenje odnosno rješenja koje je izuzetno bitno jer ne mogu osobe s invaliditetom se žaliti na nalaz i mišljenje, već doista na rješenje. Mi smo imali nedavno prije par dana imali razgovor sa predstavnicima Ministarstvom rada i mirovinskog sustava isto tako i Zavoda za profesionalnu rehabilitaciju, vještačenje i zapošljavanje osoba s invaliditetom gdje pokušavamo iznaći način kako da to prepoznaju kao veliki problem jer smatramo u ovom trenutku da to i je problem. Treća replika poštovani Ante Babić. Referirat ću se tri stvari koje ste imali u svom izlaganju, jedna je bila da su brojna kršenja prava osoba s invaliditetom na području zdravstva i zdravstvene zaštite, govorili ste koja su to ali ste spomenuli zapravo nemogućnost zbog udaljenosti od gradskih centara što sigurno predstavlja jedan veliki problem, znam na području Splitsko-dalmatinske županije poglavito Dalmatinske zagore odnosno otoka. S tim u vezi volim i drago mi je što ste govorili o jednom pojačanom i kontinuiranom nadzoru. A druga stvar na koju se želim referirati također ste rekli da da je nemali broj udruga osoba s invaliditetom moralo prestati s radom zbog nedostatka financijskih sredstava jedinice lokalne uprave i samouprave. Mislim da jedinice lokalne i uprave samouprave se trude maksimalno i u skladu sa svojim financijskim mogućnostima pomoći udrugama osoba s invaliditetom. Znam na području grada Imotskog imamo jednu udrugu koja je učinila silan napor upravo u pružanju tih usluga defektologa, logopeda i psihologa i dislokacija i time je uštedjela jedan veliki dio sredstava HZMO-u i mislim da se i tu mogu naći rješenje recimo dislokacija udruga iz ruralnih sredina prema gradskim centrima koji nemaju one mogućnosti koje imaju gradski centri. I treća stvar, ne slažem se s vama da je prihvaćanje osoba s invaliditetom samo deklarativno mislim da je to zbog nedostatka nije moguće ali zato imamo državu tu odnosno pravobraniteljicu koja mora ukazati na takve stvari. Želi li pravobraniteljica odgovoriti? Poštovana Anka Slonjšak. Izvolite. **Slonjšak, Anka** Pa prvo bih krenula ovo s čim se sa menom ne slažete. Nemate se to šta sa menom ne slagati, onda se ne slažete sa osobama s invaliditetom koje su to izložile. Ja sam njihov glas i u tom smislu prenosim njihove riječi. Smisao je toga što udruge doista u mnogim sredinama imamo udruge koje su preuzele ulogu i države kojima je država omogućila da se bavi i da budu pružatelji usluga i da preuzmu njihovu ulogu. U tom smislu oni su građani i zauzimaju i pomažu onim građanima koji su na području te lokalne sredine. U tom smislu mislim da jedinice lokalne i regionalne samouprave uvelike mogu pomoći, to ne znači uvijek u financijskom smislu, ali znači u onom materijalnim i nematerijalnim resursima jer danas imamo prijavljivanje na međunarodne fondove gdje jedinice lokalne mi i dalje imamo situaciju da jedinice lokalne samouprave ne pomažu u svim gradovima podjednako udrugama koje zapravo omogućavaju da ta djeca danas sutra odrasle osobe imaju adekvatnu ranu intervenciju i ostale tretmane koji su i potrebni da se njihovo zdravstveno stanje ne pogorša.

na način da udruge moraju, znači moraju imati 50% svojih sredstava da bi imale znači osobe koje bi eventualno mogle im pripomoći. Vi morate biti svjesni da mnogi od tih udruga koje ih vode su osobe sa invaliditetom, to su ljudi koji su svojim mirovinama ili su na neki način volonteri znači oni eventualno ako uzmu, uzmu provizije od tih projekata koje provode. Međutim to je sve ništa u odnosu na posao koji rade. Ako mi danas imamo udruge koje imaju osobne asistente preko sebe po 30, 40 osobnih asistenata to je jedna, to je tvrtka, oni imaju veliku odgovornost. A pitamo se tko i na koji način to njima podržava i prizna. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana pravobraniteljice sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo pred nama se nalazi i ja sada govorim, reći ću o trećem izvješću pravobraniteljice dakle i to je izvješće za dakle 2013. godinu. I na samom početku moram naglasiti da će klub SDP-a podržati ovo izvješće. Smatramo da je pravobraniteljca sa svojim suradnicima napravila vrlo kvalitetnu analizu i ukazala na brojne probleme i poteškoće s kojima se susreću osobe sa invaliditetom u svom svakodnevnom životu. Dakle, ponovno imamo naglašeno ograničenje, nemogućnost, nerazumijevanje okoline, problem prilikom zapošljavanja, problem u odgojno obrazovnim ustanovama. Dakle, svake godine ispočetka zapravo izvješće ponavlja iste probleme. I bez obzira što će klub prihvatiti ovo izvješće mi moramo dakle reći da nije došlo do većih pomaka u 2013. godini ali isto tako želimo dakle naglasiti da će vjerojatno veći pomaci biti vidljivi tek 2015. godine dakle se počnu primjenjivati zakoni koje smo donijeli u 2014. godini a to je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju kao i dakle duševnim smetnjama. Odnosno mislimo da će se neke stvari vidjeti tek u izvješću 2014. godine. Ali s obzirom da govorimo o 2013. naprosto velikih pomaka u 2013. godini nije bilo. Moje izlaganje će obuhvatiti nekoliko segmenata iako je svaki segment koji ste vi naveli naravno vrlo, iziskuje veliku pažnju ali se naprosto ne može dakle o svemu reći u ovo kratko vrijeme. Ja ću dakle početi sa onim što ste i vi naveli kao jedan od najvećih problema a to je pristupačnost. I svake godine govorimo o tome, činjenica je da je dakle pristupačnost jedan od najvećih problema osoba sa invaliditetom. Jer ako osoba sa invaliditetom ne može pristupiti jednoj instituciji onda takva ne može niti iskoristiti nikakvo svoje pravo niti mogućnost. Dakle, 2007. godine je trebalo biti prilagođene sve institucije koje se nalaze u vlasništvu država i jedinica lokalnih samouprava. Mi danas imamo situaciju da pravobraniteljica nama ne može dati konkretan odgovor na to koje su institucije prilagođene, koje institucije nisu prilagođene, što bi još to trebalo prilagoditi zato što jedinice lokalne samouprave bez obzira što imaju svoju zakonsku da izvještavaju pravobraniteljicu o tome što je u planu za sljedeću godinu, što će se prilagoditi dakle osobama s invaliditetom, one to naprosto ne čine a pravobraniteljica im u principu ne može ništa osim poslati pisano upozorenje da to nisu učinile. Kada govorimo o zdravstvenoj zaštiti, vi ste pravobraniteljice rekli da niste zadovoljni sa zdravstvenom zaštitom, ja sam govorila o prošloj godini o izvješću za 2012. godinu, ja ću se s vama složiti. Zdravstvena zaštita i prilagodba dakle zdravstva za osobe sa invaliditetom nije učinjena. Naravno to ovisi i o ljudima koje vode naše zdravstveni sustav, odnosno naše bolnice. Ja moram reći vrlo iskreno i otvoreno da osim novoizgrađenih ili novouređenih odjela u našim bolnicama ostali odjeli nisu prilagođeni osobama sa invaliditetom. Rekla sam to i u prošlom izvješću, reći ću i ovdje, vi nemate na odjelima wc za osobe sa invaliditetom, vi nemate mogućnost tuširanja. Pa ću ja svih nas ovdje pitati kako se može osjećati netko tko uđe u zdravstveni sustav, odnosno u bolnicu i onda se ne može niti otuširati i tamo mora boraviti dva do tri tjedna. Mislim o tome svemu treba intenzivno razmišljati zato što to nisu velike investicije i to naši, to ljudi koji rade u tom sustavu itekako bi trebali prepoznati kao jedan od svojih prioriteta. O dostupnosti u nekim, dakle nećemo govoriti o velikim gradovima jer veliki gradovi naravno imaju dostupan puno toga i za osobe sa invaliditetom ali o ruralnim sredinama, otocima, o tome bi svemu trebalo itekako razmisliti jer vjerujem da je biti osoba sa invaliditetom u jednoj takvoj sredini je još teže nego biti osoba sa invaliditetom u velikom gradu. Odgoj i obrazovanje opet se možemo referirati na velike gradove, dakle u velikim gradovima vi još imate mogućnost odgojno-obrazovnog, ulaska u odgojno obrazovni sustav već od vrtića ali naravno opet u manjim sredinama, na otocima, u ruralnim sredinama je to dakle ostavljeno na brigu roditelja. Ono što je zabrinjavajuće, u vašem izvješću naveli ste dakle da nemate adekvatne podatke vezano za srednjoškolsko obrazovanje dakle vi nemate, mi nemamo podatak koliko djece sa poteškoćama u razvoju ulazi u srednje škole što je zapravo izuzetno zabrinjavajuće zato što znamo da se srednjoškolskim obrazovanjem zapravo stiče nekakva prva prva struka. I ako mi želimo da osobe s invaliditetom uključimo u svijet rada mi moramo dakle omogućiti njima da završe i da steknu nekakvo svoje zvanje. A s time ću se odmah povezati na onaj dio gdje govorite o ženama s invaliditetom, gdje ste naveli da 77% 77% žena koje imaju invaliditet nemaju završenu niti osnovnu školu i onda se možemo svi zajedno zapitat kako ćemo mi uvesti osobe s invaliditetom u svijet rada kada nama 77% a pretpostavljam da bi isti podatak bi i da govorimo o ukupnom postotku osoba s invaliditetom, nemaju završeni niti osnovno obrazovanje. Izuzetno teško. Dakle prioritet svih nas zajedno trebao bi biti da na sve načine omogućimo osobama s invaliditetom da završe školu, da završe srednjoškolsko obrazovanje i da im na taj način damo prvu nekakvu prvu nekakvu struku s kojom mogu krenuti u svijet rada jer za njih je zaistinu svijet rada nešto što je izuzetno bitno zato što oni s time stiču samostalnost i neovisnost i osjećaju se korisni i osjećaju se sastavni dio društva. Jer ako mi onemogućimo osobi s invaliditetom da sudjeluje u svijetu rada zapravo ona se osjeća beskorisno, nepotrebno i onda imamo cijeli onaj niz negativnih, negativnu spiralu koja dakle opterećuje i obitelj i društvo i samu osobu. Kada govorimo o svijetu rada, to smo već i kod prošlog izvještaja puno govorili, dakle mi imamo zakone, mi imamo zakone koji imaju jednu pozitivnu diskriminaciju, ali zapravo se oni ne primjenjuju. Naprosto se Zakon o prednosti pri zapošljavanju osoba s invaliditetom ne primjenjuje, iako ja i dalje tvrdim da nije jednostavno ući u svijet rada osobi s invaliditetom, pogotovo ne u privatne tvrtke jer te privatne tvrtke isto moraju uložiti da se toj osobi omogući dakle adekvatno radno mjesto, posebni prostor za vršenje nužde itd. Dakle cijeli sustav se tu ipak mora uključiti da bi osobe s invaliditetom ušle u svijet rada, pogotovo kad govorimo o privatnom sektoru. Nekoliko riječi je bilo, pravobraniteljica je isto istaknula dakle da je bila u prilici kad je sada išla po Hrvatskoj i da nisu naši ugostiteljski objekti prilagođeni osobama s invaliditetom. Ja sam u prošlom izvješću, a ponovit ću baš mi je drago da je izvješće došlo pred samu turističku sezonu, ja tvrdim da Hrvatska nije zemlja koja je spremna i ne percipira osobe s invaliditetom kao osobe koje su isto turisti, koji isto žele ići na more i koji isto žele To tvrdim iz razloga što smo i kod prošlog izvješća o tome govorili. Naši hoteli nisu prilagođeni za osobe s invaliditetom, ako se pod prilagodbom ne podrazumijeva rampa i lift. Naše sobe nisu prilagođene osobama s invaliditetom. Osobe koje su u kolicima ne mogu se kretati po hotelima i tako cijeli niz oni sadržaja koji zapravo bi trebali biti prilagođeni, o kojima mi koji nemamo invaliditet ne razmišljamo jer naprosto se šetaš hotelom i ne razmišljaš, ali te osobe ne mogu koristiti sadržaje naših hotela na isti način kao i mi. I ponovit ću ono što sam rekla i u prošlom izvješću, Hrvatska ima, a ispravite me ukoliko se koja plaža, ono što sam mogla naći, ima plaža za invalide. Pri tome mislim zaistinu pravih plaža po svim propisima, ne mislim ona koja ima samo rampu ili poluprilagođene plaže. Dakle Republika Hrvatska ima osam plaža za invalide. Pri tome nijedan otok nema plažu za osobe s invaliditetom. I nemojte se, oprostite mi što ću sad ovo izgovoriti, ali naše jedinice lokalne samouprave i regionalne više brige daju da otvore plažu za pse nego plažu za osobe s invaliditetom i ja sam to naprosto imala potrebu ovdje izgovoriti. Deinstitucionalizacija je proces koji je krenuo 2013. godine jedan aktivniji način i naravno da ćemo se susresti s problemima i da problema ima. Sve što uvodimo novo naravno ne može isprve zaživjeti savršeno. Ja mislim da je deinstitucionalizacija jedan vrlo dobar model i naravno da će se vjerojatno u hodu uočavati problemi koji će se morati rješavati. Ja zaistinu iskreno vjerujem da će se ti problemi i riješiti i mi u klubu smatramo da je to jedan jako dobar model za osobe s invaliditetom, da ih se jednostavno uključi u normalan život i nadam se da svi problemi koji se budu uočavali u tijeku ovom na neki način probnom dijelu, po početnom dijelu deinstitucionalizacije, da ćemo dakle rješavati u hodu i da tih problema će svakim danom biti sve manje.

one bi trebale preuzeti veliki dio uloge od institucija. I jedino što je bitno, što ste i sami naveli, da jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave to prepoznaju i financijski podrže. Naravno, uvijek je sve u novcu. Ja mislim da osobe koje rade u takvim udruge se bave upravo problemima i vezane su za osobe koje imaju određene probleme. I ja mislim da i mi u klubu smatramo da je uloga udruga u našoj budućnosti, dakle i u kontekstu deinstitucionalizacije i u kontekstu uključivanja osoba u normalan život izuzetno bitna i podržavam vas u tome da apelirate na jedinice lokalne samouprave da to isto moraju prepoznati i financijski podržati pogotovo tamo gdje dakle nema institucija koje bi odradile svoju ulogu. Na samom kraju samo želim se osvrnuti na jednu vašu rečenicu i zapravo Slažem se s vama, a to sam ja govorila kod prošlog izvješća da osobe sa invaliditetom moramo prestati gledati u kontekstu zdravstva i socijalne skrbi, da one pripadaju svim resorima i svim ministarstvima i da se taj dio mora dobro organizirati i umrežiti da bi vaše potrebe i ono zapravo za što se zalažete bili do kraja provedeni. I ono što mi je jako zazvonilo u vašem izvješću kad ste sad govorili uvodno. Apeliram na sve nas zajedno, dakle da se potrudimo da pravobraniteljica valjda više nikad ne izgovori ili što manje puta izgovori rečenicu mi smo i dalje nevidljivi ljudi. Ja vam zahvaljujem. Imamo 5 replika. Prvo poštovani potpredsjednik Doma Željko Reiner. Izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvažena kolegice Komparić-Devčić dva su vaša navoda me potaknula na ovu repliku. Prvo je da kad ste rekli da dostupnost osoba sa invaliditetom ovisi o ljudima koji vode naše zdravstvene ustanove. To baš nije točno, jer na žalost s jedne strane bez obzira na to što su one sve postavljene po partijskom kriteriju činjenica je da su njihovi prostori djelovanja toliko suženi budući da se iz mjeseca u mjesec smanjuju budžeti zdravstvenih ustanova i da nerijetko se nađu u situaciji da jedva skupe plaću za djelatnike. Pa onda recimo kad se pokvari rendgenska cijev ako se mora odlučivati između toga hoće li se staviti nova rendgenska cijev da bi uopće pacijentima mogli pružiti neku uslugu ili da rade rekonstrukcije primjerice kao što ste rekli sanitarnih čvorova onda naravno odluka uvijek padne na ono prvo. I to je shvatljivo i ja moram reći da nije to ni za čuditi se. Međutim, ono što je važno i s čim se s vama slažem da je veliki problem kako ćemo zapravo osobe sa invaliditetom uključiti u svijet rada. To je ključni problem, ali na žalost radi se sve suprotno tome. Naime, kad mi vodimo računa o tome, a to je vidljivo iz izvješća da otprilike 22000 odraslih i djece sa najtežim teškoćama u razvoju ima pravo, ostvaruje pravo na osobni invaliditet i to u iznosu od samo 1250 kuna, a onda ako se zaposle i to im se uskrati i oduzme, a nerijetko cijele obitelji žive od tog novca onda naravno je štednja na taj način nešto nešto potpuno promašeno jer se zapravo tjera osobe sa invaliditetom da ostanu pasivne, da se ne uključuju u sustav rada itd. I čini mi se da je tu jedan od načina da se može na to utjecati i poboljšati ta situacija. Hvala lijepo. Na repliku odgovara poštovana Ana Komparić Devčić. Izvolite. **Komparić Devčić, Ana (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Reiner, odgovor na jednu i drugu repliku. Problemi nisu od jučer. SDP nije na vlasti svih 24 godine. Dakle, dobra volja, ali ja zaistinu ovu temu nikada ne volim politizirati i ova tema nije za politizaciju. Ali dobra volja i dobre ideje u 24 godine su mogle donijeti puno toga i danas možda o ovom svemu ne bi razgovarali. Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice Devčić, vjerujem da imate vi i želje i volje i na neki način senzibiliteta prema ovoj temi. Međutim, za repliku sam se javila isključivo zbog toga što ste gospođi pravobraniteljici rekli da je ovo izvješće iz 2013. godine zbog ovakvih eto problema koji se javljaju smatrate da će 2015. godine ti problemi se riješiti. Kolegice Devčić, ja mislim, ne mislim nego sam sigurna da se ti problemi nikako ne mogu riješiti do 2015. godine osim oprostite i to nije politizacija osim ako ova Vlada naprosto ne ode prije toga. Jer vidite mi smo treći u Europi po siromaštvu. U dvije i pol godine razoren je sustav obrazovanja, sustav zdravstva, gospodarstvo to uopće se ne mora govoriti pa vidite. Kažete u jednom segmentu ću vam sigurno napraviti prilagodbe evo i turistička sezona ide kažete plaža. Ali za to postoji Ministarstvo turizma, a Ministarstvo turizma je jedno od ministarstava koje vodi ova Vlada. Znači ako pravobraniteljica ukaže na neke probleme onda bi ova Vlada sukladno svojim ovlastima i svojim ministarstvima trebala trebala naložiti da se neke stvari poprave i naprave. Sigurno da i lokalna uprava ima određenu ulogu u svemu tome, ali senzibilitet ove Vlade a kažete 24 godine. Upravo sam ja pohvalila to što je prije pet ili šest godina ovo pravobraniteljstvo osnovano, upravo zbog toga jer je HDZ-ova Vlada znala da je to problem i koji je rješavala. I ja se nadam da zaista sa ovog dno dna na kojem smo svi mi će to 2015. završiti. gotovo isto govorila na izvješću 2011. godine, gotovo identično sam govorila. Dakle, situacija je i u to doba bila ista pa ja ne znam čiji senzibilitet i na čiji senzibilitet ovdje sada apelirate. Stvari se pomiču, nije jednostavno. Ekonomska situacija je takva kakva je ali smo donijeli dva ključna zakona u 2014. godini čiji se rezultat ne može vidjeti 2013. nego 2015. Zato sam govorila o 2015. Nova replika, poštovana kolegica Nada Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Pa kolegice Komparić Devčić evo ja ću isto se nadovezati na ovu činjenicu da li mi politiziramo ili ne i da li govorimo isto ove godine kao što smo govorili pred nekoliko godina kada smo govorili o ovim izvješćima. Nije to ako govorimo

Ja mogu pretpostaviti na što vi ciljate kada kažete da će se pomaci pozitivni vidjeti u 2014., neki pozitivni i u 2015. Ali, mi imamo rezultate koji su rezultati novih zakona, zakona koji su doneseni sada za vrijeme ove Vlade. Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja koji je u najavi i mnogi drugi koji su uveliko iz ove rasprave, a i iz uvoda i dokumenata i dokumenata pravobraniteljice evidentno je da su narušili standarde osobama sa invaliditetom. A o čemu se radi? Radi se ne samo o financijskim sredstvima nego se radi o nedostatku razumijevanja i volje. Upravo sada se sprema jedan dokument koji proizlazi iz Ministarstva obrazovanja koji zaista govori da se nema sluha i razumijevanja za osobe s invaliditetom gdje se ograničava upis djece u srednje škole. Dakle, to nije stvar niti recesije niti krize nego smisla za za potrebe upravo tih naših sugrađana. interpretatorku tako da mogu osobe sa oštećenjem sluha pratiti ovu raspravu jer to njih zanima. Puno je važnije da oni to vide nego da gledaju nas. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, Ana Komparić Devčić. Poštovana kolegice vama nemam što drugo odgovoriti nego činjenično stanje da smo neke zakone donijeli u 2014. godini, neke ćemo tek donijeti isto u 2014. i taj rezultat donošenja tih zakona mora se vidjeti u 2015. Naprosto ne možemo ih vidjeti u 2013. I zato je Izvješće pravobraniteljice o nekim stvarima, o profesionalnoj rehabilitaciji i o davanju mišljenja i toga naprosto u ovom izvješću izvješću na način na koji je jer radimo po starom zakonu. To je i sama pravobraniteljica rekla u svom uvodnom izlaganju. I upravo zato što nije bilo dobro išli smo na promjene koje se naprosto ne mogu, neće vidjeti 2014. nego naprosto 2015. kad se zakon počne primjenjivati. mi se ne moramo složiti ali to je tako. Kolegice Komparić Devčić vi ste isto naglašavali problem pristupačnosti i dostupnosti i ja sam suglasan s vama da u tom dijelu treba uložiti maksimalne napore na svim razinama, od jedinica lokalne samouprave, ali mi je malo zapelo za uho gdje ste posebno na neki način naglasili jedinice lokalne samouprave, ruralna područja. Dobro, ako ne, razuvjerite me, dao Bog. Ali radi se o tome da se stječe dojam kao da te jedinice lokalne samouprave ništa ne čine. I kolega Babić je rekao da svaka sukladno svojim mogućnostima puno obveza je prebačeno na jedinice lokalne samouprave ali od fiskalne decentralizacije ni d. ja ću reći da ja u svojoj sredini nemam plaže, ali itekako skrbim o osobama sa invaliditetom i oni imaju i gerontodomaćicu itd. A ako smo pošteni onda mora se uprijeti i pogled i prema gore. Niste nijednom riječju spomenuli da po novom Zakonu o socijalnoj skrbi su smanjena, sužena su prava po osnovi njege i skrbi od strane druge osobe. Pa sad limitirati sa nekim iznosima, 1000, 1500 prema osobama s invaliditetima mislim da je to neozbiljno i neshvaćanje situacije. Tako treba gledati. A druga stvar, što se tiče i zdravstvene zaštite i dostupnosti itd., vi znate da sam ja puno puta naglašavao problem ortopedskih pomagala. I u tom smislu osobe s invaliditetom itekako su imali prigovore, zašto se tu isto malo ne olabavi pa da se i na taj način? Dakle, trebamo mi svi skupa na svim razinama itekako kvalitetno i činiti da osobe budu vidljive. Evo to je bit priče da mi kažemo, svatko preuzme svoj dio obveze

u ruralnim sredinama gdje je dostupnost odgojno-obrazovnih ustanova manja, zdravstvenog sustava manja itd., u tom smislu. Ja sam zapravo na vašoj strani bila, ono za što se cijelo vrijeme borite je, puno je teže biti osoba sa invaliditetom i na otocima i u svim takvim sredinama u kojima naprosto je dostupnost nekih institucija naprosto sama po sebi manja. Što se tiče gerontodomaćica, gerontodomaćice nisu baš zamišljene za osobe s invaliditetom. Gerontodomaćice su bile zamišljene na jedan sasvim drukčiji način. Tako da nemojte miješati gerontodomaćice

ja se uvijek na neki način javim kad se govori o lokalnoj samoupravi jer se uvijek govori generalno o lokalnoj samoupravi a to nije dobro. Činjenica je da je nazad 15-tak, 20 godina jako puno napravljeno na hrvatskim prostorima po pitanju pristupačnosti i senzibiliziranja javnosti za osobe s invaliditetom. To i vi znadete i slažete se s tim naravno i to je tako. Sigurno da treba još jako puno više napraviti. No, moram reći da u principu nije dobro samo reći da lokalna samouprava nešto nije napravila, jer sustav nije posložen, dakle nema sustavnog rješavanja problema. Evo i sami ste rekli da pravobraniteljica u principu može samo preporučivati, znači moramo neke stvari posložiti da to bude obaveza. Zašto ne bi bila obaveza izrada strategije za osobe s invaliditetom za sve jedinice lokalne samouprave. Ali onda i s druge strane i osiguranje sredstava kako će se financirati to. Znači moramo pratiti te dvije stvari, ne možemo samo prebacivati, lokalna samouprava nešto napravi ili nije napravila i reći da ona nije dobra. Ne, jednostavno svaka ta stvar košta, sve to se mora pratiti, sve to mora sustav riješiti od zgora prema dolje i bilo bi stvarno dobro, bilo bi stvarno dobro da se onako napravi jedna prava analiza i vidi što koja jedinica lokalne samouprave je dosad napravila u tom dijelu, kakvo je stanje, kakva je situacija pa onda ako treba vidjeti kako to pripomoći. Ali kad govorit i o osobnim asistentima evo u školama za djecu s invaliditetom, pa mi se snalazimo na razno razne načine u lokalnoj samoupravi, javljamo se na natječaje, europske natječaje, ministarstva. Nema sustavnog rješenja, to traje godinu dana i onda prestaje. Na repliku odgovara poštovana Ana Komparić Devčić. **Komparić Devčić, Ana (SDP)** Poštovani kolega, meni je jako teško bilo danas nabrojiti u koje su jedinice lokalne samouprave napravile puno, manje, više ili slično, jer to nam ni pravobraniteljica ne može odgovoriti. Upravo sam o tome govorila. Pravobraniteljica ne može dati nama podatke o prilagodbi institucija u jedinicama lokalne samouprave iako je to obaveza da jedinice lokalne samouprave dostavljaju informaciju o tome što će učiniti u tekućoj godini i što su učinili. Ali kako to, nema tih podataka, jer tu nema obaveze da vas neko kazne, nego naprosto možete dobiti opomenu, upozorenje onda se to ne čini, i mi nemamo taj podatak. Mi naprosto nemamo taj podatak, to je u skladu s onim što ste vi rekli da se napravi strategija. Pa vi već sad imate zakonsku obavezu na neki način to napravit, pa ne činimo. Znači problem je ipak u jedinicama lokalne samouprave u kontekstu toga da ne pridržavaju se nekih propisa, odnosno činjenica je da se uvijek sve vrti oko novaca. To je to. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba HDZ-a govorit će uvažena zastupnica Nada Murganić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana pravobraniteljice, cijenjene kolege i kolegice. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2013. godinu kao što će i poduprijeti sva nastojanja u praćenju, zaštiti i promicanju prava osoba sa invaliditetom od strane i pravobraniteljice, i osoba koje su zaposlene u njezinom uredu. Izvješće koje nam je dala pravobraniteljica je zaista iscrpno i detaljno, govori o metodičnosti i o radnoj disciplini i ureda i pravobraniteljice. Napisano je na preko 300 stranica i zaista može dati jednu lijepu i potpunu sliku i o radu pravobraniteljice ali i o U državi kao što je naša u kojoj je već duže vrijeme teška ekonomska kriza možemo samo zamisliti kako je osobama sa invaliditetom ako ne ostvaruju svoje prihode plaćom ili mirovinom i one žive na rubu egzistencije. Tako je i pravobraniteljica najčešće govorila o teškoćama u ostvarivanju materijalnih prava i troškova stanovanja osoba obiteljima su i ujedno jedini izvor prihoda. I 18% osoba sa invaliditetom živi u uvjetima siromaštva. Ako znamo da preko 525 tisuća osoba ostvaruje neki oblik podrške u raznim sustavima vezano za svoj invaliditet onda možemo zamisliti toliko je ta brojka i koliko je to učešće u ukupnom stanovništvu naših sugrađana. tisuće osoba sa invaliditetom su one koje imaju najteži oblik invaliditeta, djeca sa najtežim poteškoćama u razvoju imaju osobnu invalidninu koja iznosi 1250 kuna. Pravobraniteljica je izrazili i sada i u svom dokumentu, u svom izvještaju nezadovoljstvo sa tretiranjem osobne invalidnine u sustavu Zakona o socijalnoj skrbi gdje se osobna invalidnina smatra kako socijalna pomoć i ona ulazi u obračun dohodovnog imovinskog cenzusa prilikom ostvarivanja nekih prava. I s time kod donošenja Zakona o socijalnoj skrbi vezano za osobnu invalidninu, vezano za ostvarivanje prava na status roditelja njegovatelja, vezano za mnoge usluge iz socijalnih usluga pravobraniteljica ističe da ostvarivanje tih prava nije u skladu sa zahtjevima Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i nisu usklađena sa socijalnim modelom invaliditeta. Ne trebamo naglašavati da je Zakon o socijalnoj skrbi koji na neki način bi se rekli naviše i pokriva prava osoba sa invaliditetom je nedavno donesen, dakle možemo biti 100% sigurni da su tim zakonom prava osoba sa invaliditetom i standard narušen. I već, pravobraniteljica je rekla da je vezano za neka od tih prava uložila i tužbe kod Ustavnog suda. Tim više što je izostalo donošenje Zakona o inkluzivnom dodatku gdje bi se osobna invalidnina, odnosno taj inkluzivni dodatak ustvari ne tretirao kao socijalna pomoć, odnosno kao trošak za podmirivanje osnovnih životnih potreba, već da bi to bila naknada za povećane životne potrebe koje nastaju sa osnova invaliditeta i da bi se sa time lakše izjednačio status osoba osoba sa invaliditetom sa onim osobama koje nemaju invaliditet, ako znamo, laički rečeno da je život zaista težak svima nama, onda možemo zamisliti koliko je to teže osoba sa invaliditetom, a ako nemaju adekvatnih financijskih sredstava. Ono što isto tako ovaj zakon je jako loše napravio, a to je da se uvela participacija kod korištenja socijalnih usluga, dakle kod rane intervencije, kod nekih radno-okupacijskih aktivnosti, kod različitih modela psihosocijalne pomoći osoba osoba sa invaliditetom mora sudjelovati u financiranju tih usluga čak do 50% od njezinih primanja, naime što je još tragičnije, tu se uključuju i prihodi djece sa teškoćama I to je ono što sam u replikama, a i sada želim naglasiti da neki potezi donošenja zakona, pogotovo Zakona o socijalnoj skrbi, mnogi drugi nisu u skladu sa socijalnom socijalnom politikom i strategijama koje je donijela Vlada i koje su deklaratarno donijela kao dokumenta i ta ministarstva. Međutim, kada se donosi zakon, da li zbog loše volje, neznanja ili vrlo loše suradnje, neprihvaćanje sugestija struke, odnosno zainteresirane stručne javnosti i zainteresiranih i na koncu naše vrlo stručne pravobraniteljice, onda dobivamo zakon koji sužava ta prava i koji je podložan evo ovako i teškim optužbama i tužbama. Zdravstvo je također posebna problematika, zdravstveni sustav sužava prava svim građanima, a možemo onda zamisliti kako se to odražava na osobe sa invaliditetom koje moraju pojačano i kontinuirano radi uopće očuvanja svojih preostalih sposobnosti zdravstvenog stanja su su češće korisnici zdravstvenih usluga. Ortopedskim pomagalima, toliko je govorila i bila je uznemirena javnost, to su prenosili mediji. Zaista da li je potrebno da se mjere recesije prelamaju i mjere uštede upravo na ovako najpotrebitijim i najosjetljivijim kategorijama korisnicima tih usluga, odnosno našeg stanovništva. Što se tiče organiziranog stanovanja i tu dolazimo do jednog paradoksa i apsurda. Potičemo i ističemo inkluziju, potičemo i ističemo integraciju osoba sa invaliditetom u društvu, želimo da se izmaknu i odmaknu od dugotrajnog boravka u socijalnim ustanovama, želimo da institucionalizaciju, a s druge strane ne napravimo napravimo dovoljno ili čak u nekim segmentima ništa da bi oni mogli samostalno boraviti u tim organiziranim stanovanjima, odnosno ne organiziramo niti kadrovsku niti financijsku niti socijalne socijalne usluge koje bi bile support, koje bi njima omogućile samostalno stanovanje. I ono što je ovih dana vrlo aktualno, pravobraniteljica i upozorava na obvezu koja je preuzeta potpisivanje konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, da svako dijete treba imati stvarnu šansu da u odgoju i obrazovanju i u cijelom životnom učenju participira uz određenu podršku. Naime u najavi je dokument, jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u prvi razred srednje škole koji ustvari sa popisom tih kontraindikacija donosi ograničenje svoj djeci koja nemaju savršen vid, sluh, savršeno koštano i mišićno tkivo i predstavlja ograničenje za upis djece s teškoćama u razvoju u srednje škole. To je isto ono što govorimo da nisu određena ministarstva i određeni resori dovoljno senzibilizirani za potrebe osoba sa invaliditetom, ovdje nam nitko ne može reći da se nema novaca, ovdje se zaista radi o nemanju razumijevanja i neimanju volje da se postigne ono što svi proklamiramo, da se postigne to da smo svi jednakopravni, da trebamo imati svi jednake šanse. Pravobraniteljica govori da je u tom razumijevanju, u toj suradnji najdalje otišlo Ministarstvo rada i Hrvatski zavod mirovinskog osiguranja i ono što je dobro, a to će se sigurno vidjeti u sljedećem izvještajnom razdoblju da su doneseni propisi kojima se osobama sa invaliditetom u slučaju uključivanja u svijet rada neće uskratiti pravo na obiteljsku mirovinu, a po završetku radnog vijeka može se osoba može se osoba s invaliditetom odlučiti da li želi obiteljsku ili osobnu mirovinu, ovisi koja će mu odgovarati. To bi bilo dobro da je takav odnos i prema invalidnini jer invalidninu djeca gube, ako dobiju za fakultetsko ili srednjoškolsko obrazovanje što je također vrlo loše, destimulirajuće, ograničava djeci mogućnost školovanja i nije u skladu sa onim što naglašavamo i u dokumentima se volimo pohvaliti. Također Ministarstvo rada propisuje i kvote za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kako će se one odraziti, to ćemo vidjeti. U sredini u kojoj ima nedostatka radnih mjesta uz to što nema adekvatnih radnih mjesta za osobe sa invaliditetom, svi smo svjesni toga, ne trebamo reći da postoje predrasude kod poslodavaca i radnih sredina koje znatno otežavaju zapošljavanje invaliditeta. Pravobraniteljica isto tako ističe da predloženi novi Zakon o radu predviđa nižu razinu zaštitu osoba s invaliditetom nego što je to bio dosadašnji. Da li se je to vidjet ćemo u konačnom prijedlogu šta promijenilo. Ono što je značajno i treba naglasiti, to je odredba članka 23. Konvencije koja se odnosi na zaštitu prava osoba s invaliditetom na roditeljstvo. Često se ističe da je u sukobu pravo osobe s invaliditetom na roditeljstvo sa interesima njegovog djeteta koje ima teškoće u razvoju, međutim zadatak je društva da omogući pomoć da svaka osoba može biti dobar roditelj i naglašava se da se vrlo često u smislu odvajanja djece od roditelja i smještavanja u ustanovu ili davanja na posvojenje kao …. Lišavanje poslovne sposobnosti. Ako je to zaista tako ja vjerujem pravobraniteljici onda je to zaista zaista nedopustivo. Pravobraniteljica posebno ističe vrlo loš položaj žena sa invaliditetom. Inače je njihova niska kvalifikaciona struktura 75% sa osnovnom školom i vrlo su teško nezaposlive i time su ekonomski ovisne o roditeljima odnosno o bračnim drugovima i na taj način su izložene različitim oblicima nasilja. A što se tiče nasilja ono je inače prisutno prema osobama sa invaliditetom gdje treba da svi društveni segmenti normalno i politička javnost i mediji, raditi na edukaciji stanovništva i da se zaista to svede na najmanju moguću mjeru odnosno što volimo svi moramo imati nultu stopu tolerancije prema svakom obliku nasilja, a pogotovo prema onima koji su zaista najslabiji. Što se tiče udruga, one su zaista u teškom položaju, ima ih mnogo, ima pravo svatko na svoj način se udruživati i izražavati jačinu i snagu da bi se promicala njihova prava i interesi. One su uglavnom svedene na financiranje iz jedinica lokalne samouprave, zaista to postoji različitost od kojekakvih sredina i ne ovisi samo o financijskim sredstvima, ali treba naglasiti da su sve obaveze se na neki način vole spuštati od strane države prema jedinice lokalne samouprave i regionalne, ali da se nerado spuštaju odnosno financijska sredstva decentralizacija njihova je izostala i tu vrlo često dolazi do raskoraka, vrlo često dolazi do prebacivanja nekakvih i obaveza i odgovornosti. Pravobraniteljica je zaista bila vrijedna. Tu postoje na tisuće postupaka, podnesaka. Ono što treba istaknuti, a baš udruga osoba s invaliditetom to posebno ističu da ima izuzetno ažuriranu dobru uređenu web stranicu koja je posjećena preko 2 milijuna puta, ima 50-ak tisuća posjetitelja i to je zaista dobro radi komunikacije jer je potpora i pomoć pravobraniteljice itekako tim udrugama i osobama sa invaliditetom i njezin utjecaj i snaga je vidljiv, već i u samom načinu kako nas se je dojmilo njeno izvješće i ta problematika što se vidi iz ove rasprave. Posjetila je 10 županija, ja zaista uvažavam da je problem uz taj toliko i posjećenost, međutim zaista mnoge udruge ističu da žele i da im puno znači i njezin dolazak u njihovu sredinu. I za kraju ću reći jer ovo je tema o kojoj se može puno pričati, ali želim biti u vremenu da osoba sa invaliditetom traže i trebaju ravnopravnost u svojim obavezama i aktivnostima, ne žele da ih se pasivizira, isključivo ne žele da ih se sažaljava. A ono što je iz dokumenta pa ću ga na neki način i citirati, da ophođenje … /Upadica Stazić: Privedite kraju./ … njihovih susjeda, kolega i sugrađana izvor su veće patnje od teškoća koje proizlaze iz njihovog invaliditeta. Hvala. Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvo potpredsjednik Doma uvaženi Željko Reiner. Izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvažena kolegice Murganić mislim da je vrlo važno ono što ste vi u prvom dijelu svog izlaganja izrekli, a to je da danas u Hrvatskoj u kojoj je toliko ljudi u katastrofalnom stanju glede financija, toliko nezaposlenih da podatak da svaka peta osoba praktički 18% ili gotovo 100 tisuća ljudi sa invaliditetom živi u siromaštvu je nešto što svakog od nas treba itekako zabrinuti. Naravno, jer to su osobe koje su puno osjetljivije negoli oni drugi, pa kada su i oni drugi u tako teškom položaju onda su nažalost osobe s invaliditetom u još neusporedivo težem položaju, posebice ako su pogođene i siromaštvom. A onda naravno je to problem što država osobama s invaliditetom recimo kada dobe stipendiju, oduzme tu stipendiju i uvođenje imovinskog cenzusa kao uvjeta za ostvarivanje prava s osnova invaliditeta takvim osobama je nešto što je potpuno neprihvatljivo jer onda se mi s druge strane svi zaklinjemo u to da trebamo ostvariti veće uključivanje tih osoba u svijet rada, a ne možemo se onda čuditi ako im na taj način destimuliramo obrazovanje zašto je 75% tih osoba ima samo osnovnu školu. na kraju htio bih samo reći nešto, mi ćemo sasvim izvjesno danas nevezano od toga kojoj stranci pripadamo vjerojatno i podržati ovo izvješće i svi sve vrlo pohvalno izraziti o tome kako bi osobama s invaliditetom trebalo povećati kako se treba posebno skrbiti za njih i sve. Samo ću podsjetiti na to kada ćemo donositi sljedeći zakon, hoćemo li uistinu pri donošenju tog zakona se svega toga i držati. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara uvažena Nada Murganić. Poštovani kolega Reiner svakako da ću se složiti sa vašom replikom odnosno sudjelovanjem u ovoj raspravi. Ali isto tako osim slaganja želim potencirati ovo što ste rekli iz razloga da se sjetimo kod donošenja nekih zakona. postojeći zakoni za koje sada vidimo pravobraniteljica upozorava da su napravili nepravednosti, da se narušili već postojeće standarde osobama sa invaliditetom mogu se promijeniti. Zašto ne, to nije, svi se zakoni mijenjaju može se mijenjati i taj zakon. Čak štoviše postoje i neke uredbe, odnosno postoje neki napuci koji derogiraju zakon što znamo i sami da nije dobro ali su dokaz da su i u ministarstvima uočeni neki propusti i neke greške. Svakako da je teška ekonomska situacija posebno pogađa osobe sa invaliditetom tim više što je njihov start bio i prije ove krize vrlo loš jer su dugo odsutni iz svijeta rada. A ta osobna invalidnina je zaista mala i ne treba ju umanjivati kod šta je i još tragičnije i banalnije kod učeničkih stipendija. Pa onda ako je učenička stipendija recimo 600 kuna onda se isplaćuje razlika do 1250 kuna djetetu koje studira, odnosno koje se školuje a trebali bi biti sretni da na sve teške okolnosti okolnosti u kojima su rođeni, u kojima žive i odrastaju imaju volje i želje za školovanjem. Dakle, trebalo bi ih i njihove stipendije a ne samo osobna invalidnina biti još i veća. Druga replika uvažene Đurđice Sumrak. i pročitati jedan citat pisma, odnosno obraćanja učenice Alme Sečić koja je učenica 3. razreda strukovne Škole Slava Raškaj. U posjetu Saboru bili su učenici s invaliditetom i učenici sa poteškoćama u razvoju a koji pohađaju strukovne škole. Zaista smo, moram reći kolegica Sobol i ja i predsjednik Sabora bili s tom djecom, pravobraniteljica je bila i dobila sam dozvolu da pročitam a to je sve nastavno na vašu zaista konstruktivnu raspravu. Citiram: "Moje ime je Alma Sečić, učenica sam 3. razreda strukovne škole Slava Raškaj. Ja sam Romkinja i ponosna sam na svoje podrijetlo. Čast mi je biti danas ovdje s vama i predstavljati sve učenike koji dnevno prelaze svoje granice da bi stekli obrazovanje i dobili priliku za rad. Kao i svi ponosni smo na naše uspjehe, rastužuju nas nepravde, vjerujemo u tolerantnost, različitost i uvažavanje. Svi smo mi potpuno drugačiji ali želimo iste stvari, budućnost u kojoj radimo svoj posao, radujemo se prvoj plaći, želimo obitelj, želimo svoje mjesto pod suncem. Mi ne tražimo milost, vrijedno učimo i zahvalni smo na svim prilikama koje nam se pružaju. Za svoj rad dobivamo simboličnu naknadu a osjećamo se kao da smo taj čas postali majstori svojih zanata.". Nakon toga su se predstavili učenici strukovnih škola koji su pekari, slastičari, koji su budući novinari, profesori, govorili su o tome, imali smo o tome, imali smo i program. Najviše me se zaista dojmio jedan među zadnjima je bio i on je rekao ja sam čovjek. .../Upadica: Vrijeme./… Evo možda od te pretpostavke i s ovim što ste govorili kolegice Murganić ali i važnosti uopće pravobraniteljstva za osobe sa invaliditetom od te pretpostavke treba krenuti i onda vidjeti što tom čovjeku treba da bi puno lakše prošao svoje prepreke, na koji način … …/Upadica **Murganić, Nada (HDZ)** Pa evo kolegice Sumrak dok sam slušala vašu repliku i dok sam slušala ovo pismo razmišljala sam šta bi ja sada vama na ovo replicirala i zaista poslije ovog pisma male Alme ja mislim da je svaka riječ od nas ovdje suvišna. Treća replika poštovani Stjepan Milinković. vi ste rekli da su povećani životni troškovi osoba sa invaliditetom, što je točno, ne može to nitko poreći ali povećani su, i tako su povećani. Povećan je PDV, grijanje je skuplje, struja, pa sada evo i mobilna telefonija a znamo što znači mobilna telefonija za osobe sa invaliditetom. I sada sužavati pravo po osnovi Zakona o socijalnoj skrbi o čemu ste vi jasno govorili to još dodatno naravno otežava. Pa znamo da su roditelj djece sa sa teškoćama u razvoju da su prosvjedom i prije kratkoga vremena upozoravali na te probleme. I mislim da i onda s druge strane govoriti da je to dobro, to ne može nikako biti dobro. Ali mi je posebno drago da ste naglasili onaj dio na kojem ja uporno inzistiram a to su ortopedska pomagala. Nužnost izmjene toga pravilnika jer jednostavno ovolika količina tolika nije dovoljna sukladno ovome pravilniku. Ali drugo potrebno je naglasiti isto tako da ti puno puta ortopedska pomagala moraju biti i stručno primijenjena. Pa se sjećate kada je bilo o toj deinstitucionalizaciji Centar Stančić, sjećate se kada je bilo govora. Kada su govorili, tu su razna pomagala, sofisticirana koja ako se nestručno primjene oni mogu vitalno ugroziti osobe sa invaliditetom. Tome isto treba dati na važnosti i dati pozornost

Odgovor na repliku uvažena Nada Murganić. i životne teškoće osoba sa invaliditetom utoliko teže što se, što je općenito socijalno ekonomsko stanje u državi teško. Međutim on što željela sam, svjesna i mogućnosti i naše države i svih financijskih i budžetskih pokazatelja koji to … ukazuju, da ne možemo očekivati čuda. Ali ono što je zaista žalosno i što se nije trebalo dogoditi, da su se postojeća prava narušavala da su mjere recesije krenule baš od onih koji su najosjetljiviji, a posebno je bilo tužno slušati, a posebno je bilo tužno slušati jednog od dužnosnika koji objašnjava kada je bio aktualan hvala Bogu lako ih je nositi i 10 godina ako imaš nekolik pari tih cipela, a da je ta cipela sa onom koju mi kupimo u trgovini neusporediva i da ju ne može osoba s invaliditetom i da ona puno košta. A ako je to jedino sredstvo s kojim joj je omogućeno kretanje onda je ovakvo obrazloženje zaista banalno. Ja bih kod kretanja naglasila da osim kolica i pomagala drugih kod kretanja osobe s invaliditetom su ograničene i u kretanju u javnom prijevozu i one su uglavnom upućene na vlastiti prijevoz, a sad si zamislite u ovo današnje vrijeme koliki su to troškovi. Posljednja replika, poštovani Branko Hrg. i to je točno u jednom dijelu. No moram reći da se tu radi većinom o financiranju onog hladnog pogona. Dok su nažalost udruge morale prerasti u nešto sasvim drugo, u nedostatku sustavnih rješenja udruge su počele same rješavati probleme osoba s invaliditetom, javljati se na natječaje, zapošljavati ljude, brinuti sa geronto službom za osobe s invaliditetom, za djecu sa invaliditetom u školama kao asistenti u nastavi i sve to traje jedno određeno vrijeme, to ima rok trajanja. Udruge su uskočile u prostor koji nije riješio sustav, to je činjenično stanje. Ono što lokalna samouprava izdvaja za udruge je jako malo. To je činjenica i ne može ona više. Ona može popratiti. Ali danas udruge prerastaju malte ne u mala poduzeća koja zapošljavaju osoba s invaliditetom. Ja ću reći kao primjer svoju udrugu u gradu Križevcima koja trenutno zapošljava oko 28 ljudi, od čega je velik broj osoba s invaliditetom ili osoba koje pomažu osobama s invaliditetom. Ali što će biti sutra kad završi projekt iz EU fonda, što će bit s tim ljudima, što će bit s tom djecom? Dakle udruge nam ukazuju konkretno na probleme kojih ima i koji se moraju sustavno riješiti. Sustav mora profunkcionirati odozgora prema dolje, jer ovako ćemo imati samo hladne pogone ili sporadična rješenja u pojedinim sredinama gdje se možda pojavi neka ekipa koja malo više može napraviti. Odgovor na repliku, poštovana Nada Murganić. posebno sada govorimo udruge osoba s invaliditetom i vjerujem da će pravobraniteljica možda imati za to i u budućnosti, a možda već i sada bolji odgovor i neko rješenje. I slažem se sa vama da imamo puno udruga i da su različito financirane, različito su i kadrovski opremljene i to i među njima stvara poneki puta i nekakve trzavice i nekakve razdore. Javljaju se neke vrlo uspješno na financijski jake projekte koji su isto kratkog daha i onda se čini da se riješio neki problem. Međutim, kada ta sredstva prođu i prođe rok korištenja sredstava iz tih udruga problem ostaje još isti. Treba to ujednačiti i treba jasno postaviti standarde šta tko treba financirati i koja je obaveza države i nije dobro da udruge preuzmu sve obaveze koje ustvari možda nadilaze i njihove kadrovske i druge A što se tiče jedinica lokalne samouprave oni kad gledate daju puno novaca, kad se to rasprši na puno udruga onda opet to sve skupa nije gotovo za svaku udrugu dovoljno, a jedinice lokalne i regionalne samouprave zaista se i opravdano ovih dana žale jer promjene svih svih zakonskih propisa idu prema njima, a sredstva se ne decentraliziraju. Tako da je to područje koje treba zaista riješiti. Mislim da će pravobraniteljica na tome poraditi. Zahvaljujem. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba Hrvatskih laburista-Stranke rada govorit će poštovani Zlatko Tušak.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, sa svojim suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Hrvatski laburisti Stranke rada u potpunosti podržavaju ovo izvješće pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, s time da moramo reći da ne samo što podržavamo izvješće nego podržavamo i i aktivnosti koje je pravobraniteljica napravila u 2013. godini, a što se vidi iz sadržaja samog izvješća koje je napisano u 310 i jasno o čemu je bilo govora, da su postojale 1914 aktivnosti, od čega je 2444 bilo postupanja i ono što je pravobraniteljica rekla, da je to značajno više, negdje oko 20% više nego u prijašnjim godinama. Ono što nas posebno mora zabrinuti u tom izvješću, a to je pitanje koje se odnosi na ostvarivanje materijalnih prava, kao i troškova stanovanja. Ako je to rezultat sve većeg siromaštva, a nažalost od toga nisu izuzeti ni obitelji sa invalidnim osobama, pa čak i do razine da je nekima ozbiljno ugrožena osobna egzistencija, onda moramo se stvarno zapitati jer prema podacima imamo u Hrvatskoj 526000 osoba sa invaliditetom koji ostvaruju neku od oblika podrške u raznim sustavima. Tako za primjer moram osvrnuti se na jedno područje, a to je posebno područje mirovinskog sustava jer od tih 526000 skoro 60% njih je u mirovinskom sustavu ili 306000 a to je ukupno 25% svih umirovljenika i njihova prosječna mirovina je 1965

tako da imamo 16800 mirovina sa visinom do 500 kuna, 17000 sa visinom od 500 do 1000 kuna, 32000 od 1000 do 1500 kuna i 70000 od 1500 do 2000 kuna što ukupno kada bi zbrojili je 133000 osoba sa invalidskom mirovinom koji su izrazito u siromaštvu, a to je negdje 60% svih onih koji primaju invalidsku mirovinu. S druge strane kada usporedimo taj broj invalidskih osoba u mirovini sa nekim podacima kada je u pitanju EU onda moramo se i zapitati zašto je toliko veliki broj, jer kod nas je puno veći broj nego u EU. Negdje po podacima duplo manje po prosjeku invalidskih umirovljenika u EU. Tu se trebamo i zapitati zašto je to tako, koji su razlozi toga, na šta bi trebalo odgovoriti, a i za primjer i odnos invalidskih mirovina u ukupnom radno aktivnom stanovništvu kod nas iznosi negdje oko 16% dok za primjer u nekim drugim zemljama kao Italiji i Belgiji taj odnos je pet puta manje nego kod nas. Kod njih je to negdje 3%. Ono o čemu je i pravobraniteljica govorila da imamo negdje oko 22000 osoba koje su sa najtežim invaliditetom i djeca sa najvećim teškoćama u razvoju koja ostvaruju pravo na osobnu invalidninu u iznosu od 1250 koju gube ako uđu u proces rada. Moramo si postaviti pitanje da je to stvarno opravdano upozorenje pravobraniteljice koja govori da to destimulira te osobe da traže zaposlenje, ali i u dijelu da se školuju i da svoj dio ostvare kroz vid mogućnosti zapošljavanja ili školovanja. Slažem se da tako štednja na osobama sa invaliditetom je kratkoročna, ali u suštini je najskuplja jer ih odvraća od rata, a ono što s opravdanjem upozorava pravobraniteljica to je u izvješću da to nije dobro. I ono što je najbitnije da je ministarstvo ostalo gluho na upozorenje da s osobama sa invaliditetom koje se zaposle ta naknada se ukida što nije dobro za vrlo osjetljivu populaciju, a u biti sa time se ni ne ostvari neka značajna ušteda u proračunu jer se radi o znatno malom broju invalida koji bi trebali tu naknadu primati i dalje. Zabrinjava i činjenica da zbog nedostatka odgovarajućih specijaliziranih rehabilitacijskih tretmana za djecu s teškoćama u razvoju kao i nemogućnost roditelja da uslugu plaća iz vlastitih sredstava ta djeca ostaju kod kuće bez potrebnog tretmana i usluga. Sustav socijalne skrbi nije razvio mrežu pružatelja usluge rane intervencije. On se oslanja na nekoliko ustanova i udruga koje se bave pružanjem usluge za razne intervencije samo u Zagrebu dok ostala djeca to nemaju mogućnost i nije im dostupno, a i materijalna situacija im to ne dozvoljava. Zbog toga u proteklih nekoliko godina, ali i ove godine bilo je nekoliko prosvjeda roditelja sa djecom u teškoćama što su iskazivali svoje nezadovoljstvo prema odnosu vlasti na nedostatnu podršku i pomoć, jer ostaju sami da se snalaze u društvu. Takav problem imamo i jednu poražavajuću situaciju da, čuo sam podatak da negdje oko 70% brakova koji imaju djecu sa poteškoćama se razori jer se sami jednostavno nisu u mogućnosti boriti sa problemima s kojima se susreću u društvu što jasno daje na neki način upozorenje i opomenu da bi se trebalo znatno ozbiljnije društvo pozabaviti sa tim problemima. Kada je pitanje tržište rada postoji opći manjak novih radnih mjesta. Itekako je važno posvetiti još veću pažnju osobama koje su u trenucima normalnih ekonomskih prilika imaju teškoće u pronalasku ili zadržavanju radnog mjesta. Zato je vrlo važno spriječiti svaku diskriminaciju i promičući jednake mogućnosti i aktivne mjere uključivanja osoba sa invaliditetom u društveni život i u svijet rada. Od Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida možemo očekivati nekakve pomake, ali oni će se tek desiti iduće godine. Ali ni to neće dati one bitne i značajne rezultate jer bez oporavka gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta za šta ova vlast do sad nije ništa napravila neće se puno popraviti stanje ni pitanje zapošljavanja invalida. Iako onaj dio zakonskog rješenja koji govori o kvotnom zapošljavanju oni će na neki način pospješiti veću mogućnost zapošljavanja osoba sa invaliditetom, ali ako neće biti u suštini puno viša otvaranja radnih mjesta onda i taj problem neće biti riješen. Drugo je potpuno u pravu pravobraniteljica kad upozorava na Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja, koji vjerojatno danas ćemo usvojiti ovdje u Saboru, zbog njegove nedorečenosti, nepoznanice kad govorimo o metodologiji vještačenja, a koje će se tek donijeti kasnije u podzakonskim aktima ali i na usmjerenost vještačenja koja će se ocjenjivati u stupnju oštećenja bez određivanja tko je ustvari invalidna osoba, a tko nije. Neki nam pokazatelji govore da je u zadnje dvije godine došlo do smanjivanja broja invalidskih mirovina ali nisam siguran da bez stvarnih podataka da li je to razlog borbe protiv korupcije jer znamo da su se i davale i kupovale određene invalidske mirovine ili je to mjera po kojoj stvarni invalidi sve teže mogu ostvariti svoje pravo zbog nekih drugih kriterija koji nemaju veze sa stvarnim stanjem u kojem se nalazi pojedina osoba. Za primjer o tome mogu navesti i podatak da vezano za rješenje invalidske mirovine nije uspjelo dočekati negdje oko 100-njak osoba jer su prije toga umrle zbog tromosti sustava što nas itekako mora zabrinjavati. Moram se zapitati i da li pojedina zakonska rigidna rješenja iz područja rada će omogućiti da se smanji broj invalida. Ja mislim da ne, da zbog određenog profita izraubani radnici i bolesni samo će biti podložni većim ozljedama i većim invalidninama. Tu je i problem o čemu je bilo govora i o sustavu našeg zdravstva gdje jasno zbog neadekvatne usluge i zbog dugotrajnih listi čekanja itd. pogoršava se stanje i ono pospješuje da imamo i veći broj I nešto o čemu sam možda trebao na početku govoriti, a radi se za jedan primjer, a to je zaštitna radionica suvenira Sirač gdje radi negdje oko 40 invalida i koji se nalaze u predstečajnoj nagodbi. Zadnju plaću su primili za siječanj, 4 mjeseca im kasni isplata plaća i osobe koje se nalaze u vrlo teškoj situaciji nemaju ni određena materijalna primanja. Da li će se njihovo pitanje riješiti 10.07. kad bi trebala biti postignuta i predstečajna nagodba? Pa u tom dijelu bi im se trebalo isplatiti i zaostala zaostala poticajna sredstva koja nisu primali za jedan dio 2013. godine i 2014. godine zbog toga što nisu bili u mogućnosti ni obračunati ni uplatiti one one doprinose kada je u pitanju plaća. To će im možda ublažiti njihovu situaciju. Ali, to u suštini želim posebno ukazati na određeni problem da društvo treba puno više posvetiti pažnju upravo zaštitnim radionicama da se ne nađu u takvoj situaciji, da se izbjegne situacija da invalidne osobe koje rade u takvim ustanovama ostaju bez primanja i da je ugrožena njihova egzistencija ali kroz pojedina drugačija zakonska rješenja da se omogući takvim ustanovama da bi mogle bolje poslovati. Jer jasno da se oni ne mogu nositi sa grubom tržišnom utakmicom kada je u pitanju one ustanove koje nemaju takvu situaciju da dio strojnog parka je prilagođen upravo invalidima i dio strojeva da mogu obavljati određene operacije u procesu rada. To nam jasno daje nekakvo upozorenje da u budućnosti i kroz ovo rješavanje moramo i određene zakonske propise prilagoditi da bi takve radionice mogle uspješno se nositi na tržištu rada. Jer to je jedina garancija uspjeha da te osobe ostanu u procesu rada, a mislim da je to najbolje za ovo društvo. A ne da se nalaze i da primaju samo dio pomoći. Jer i oni su sretni ako mogu ići na radno mjesto i dati svoj doprinos ovome društvu. Hvala. replika. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Tušak evo ja ću u svojoj replici kao prvo pozdraviti naše prevoditeljice za znakovni jezik bez kojih danas ne bi mogle pratiti gluhe osobe ili osobe koje slabije čuju apsolutno ne bi mogle pratiti ovaj Hrvatski sabor. Mijenjat će se zakon i te će osobe dobiti drugi naziv, bit će to osobe stručne komunikacijski posrednici. Ono što sam željela reći, a i što sam pitala gospođu koliko ih ima, njih ima 58 u cijeloj Hrvatskoj a imamo 12 tisuća osoba koje su gluhe odnosno gluhonijeme. Želja je svima i svi o tome govore i Vlada, nažalost sigurna sam da oni to neće moći riješiti, jest uključivanje osoba sa invaliditetom ali i osoba sa ovim poteškoćama u društvo. To je od politike, obrazovanja, sporta i svega ostalog. Kako? Kada samo 58 recimo ovakvih prevoditeljica ili prevoditelja dolazi na 12 tisuća osoba? Zar ne bi trebale biti u obrazovanju znači u školama dostupne, dostupne da prevode sve emisije Hrvatskog sabora na HRT 4. Znamo da HRT ima jako puno love koju razbacuje nemilice na sve strane, a mislim da bi to moglo to moglo se i korisno iskoristiti. Jednako tako gluhonijeme osobe zanima i sve drugo, i kultura i sve, ali nemogućnost je praćenja jer evo ga nema te osjetljivosti da se osiguraju prevoditeljice. E pa, u svojoj repici htjela sam se pridružiti naime vašem izlaganju naprosto da se evo i zahvalimo što su danas s nama i da na neki način upozorimo da ih treba više. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Zlatko Tušak. Hvala. Kolegice Sumrak, ja se isto pridružujem vašim pohvalama osoba koje prevode. Jasno, ono što ste rekli da je 12 tisuća osoba sa oštećenim da je vrlo bitno da one imaju mogućnost da čuju i ovu raspravu ali i da čuju i ono sve što je bitno, što se dešava u društvu. Jasno da podržavam vašu aktivnost da to bude puno više izraženo i nije problem na televizorima u malom ekranu da bude bude prikazano kad svih bitnijih emisija koje itekako zanimaju te osobe, jel to će ipak puno značiti za 12 tisuća osoba koje imaju oštećenje sluha i ja se pridružujem vašem apelu i vjerujem da će se i taj dio problema pozitivno riješiti. Boris Blažeković, replika. izuzetno sadržajno na tih 309 mislim stranice koliko je napisano, jer je stvarno sistematski pobrojeno sve ono što bi se moglo u ovom trenutku vezati uz probleme osoba sa invaliditetom. I sigurno da imamo u ovom trenutku mogu reći sreću da je danas osoba koja je pravobraniteljica za zaštitu osoba s invaliditetom osoba koja u potpunosti razumije sve probleme invalida i koja to zaista na ispravan i sustavan način prati i nudi kvalitetna rješenja koja, neka nažalost nisu bila usvojena dosada, ja se nadam da će u skoroj budućnosti biti, ali neka rješenja su i prihvaćena koja bi se tu mogla realizirati. Ali dozvolite mi da ukažem na još nešto što mislim da je važno a to je rad udruga civilnog društva koje koje okupljaju invalide i udruge koje pomažu invalidima da bi mogli svakodnevno što jednostavnije i što lakše živjet. Mislim da im se svi zajedno kao društvo trebamo zahvaliti, udrugama kao društvima, ali i svim pojedincima koji su uključeni u taj rad i velika zahvala svih nas da se nešto manje sramimo u odnosu na ono što smo magli a nismo napravili vezano uz naše sugrađane sa invaliditetom. Hvala. Pa uvaženi kolega Tušak, naime mislim da je jako dobro da ste vi naglasili ono što sam i ja prethodno rekao a to je da mi moramo vodit računa, ne samo da sad lijepo govorimo o osobama s invalidom ovdje, nego da uistinu tako postupimo kad dođe do glasovanja i do prijedloga različitih zakona. Mi ćemo danas o jednom takvom zakonu trebati odlučivati pa navodim sve nas da se zamislimo je li to ono što što odgovara najbolje osobama sa invaliditetom jer je na to upozorila i pravobranitelja. A iako se ranije u diskusiji govorilo da su to neki problemi koji se nije potpuno to točno, neki su zakoni doneseni relativno nedavno, prošle godine, pretprošle godine, koji itekako utječu na to. Primjerice, Zakonom o socijalnoj skrbi od 1. siječnja ukinut je status njegovatelja roditeljima čije dijete sa invaliditetom ili poteškoćama u razvoju više od 4 dnevno boravi u predškolskoj ili školskoj ustanovi. Dakle, imamo novi pravilnik o pravima na korištenje ortopedskih pomagala, pa imamo smiješnu situaciju recimo da ortopedsku opremu dijete može dobit svakih 8 mjeseci, a djeci znamo hvala Bogu da stopala brzo rastu, da im trebaju puno češće nove cipele itd. itd. Prema tome, vodimo svi računa o tome da kad donosimo propise uistinu postupamo onako kako se verbalno ovdje nerijetko zalažemo. Hvala lijepo. laburisti - Stranka rada)** Hvala. Kolega Reiner, je istina je ja sa vama slažem, neki zakonski propisi su i ranije donašani, neki su i kasnije donašani. Postoje i pojedinih umanjivanja prava koja jasno kada su u pitanju osjetljive osobe, invalidne osobe itekako trebamo o tome voditi računa i jasno da o tome treba i ozbiljnu i odgovornu raspravu voditi ovdje u Saboru. Ali jasno i najveća je odgovornost onog trenutka kada dižemo ruke i izglasavamo pojedine zakone. Najgore u svemu tome, ako pojedini zakoni se donose i umanjuju prava a kada nema određenog razloga za umanjivanje takvih prava ili eventualno oni ne iziskuje nekakve određene druge financijske udare kada je u pitanju proračun i izdvajanja jer to je skupina ljudi o kojoj itekako moramo voditi računa. To je skupina ljudi u kojoj moramo svi biti jedinstveni, ne na način da razgovaramo ovdje u Saboru da bi neko stekao političke poene nego kako bi njima pomogli da da što je moguće bolje se uklope u društveni život i da svoje probleme što je moguće lakše rješavaju. Hvala. U ime kluba nezavisnih zastupnika govorit će kolege Ivan Grubišić i Damir Kajin.

Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovana gospođo povjerenice za osobe s invaliditetom sa svojim suradnicima, kolege i kolegice zastupnici. Klub Nezavisnih zastupnika podržat će donošenje ovog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama kad se radi o invalidnim osobama. No mi ćemo podijeliti ovu diskusiju po dobrom običaju. U prvom dijelu neka opća načela ću reći ja, a u drugom dijelu će saborski zastupnik Damir Kajin to nadopuniti. Po deklarativnom izjašnjavanju Hrvati su uglavnom religiozni ljudi i Hrvat Katolik ostaje sintagma kojoj su mnogi jako vjerni to nije loše po sebi, tako su i drugi narodi sebe poistovjetili sa svojom vjeroispovijedi i često puta se odrekli sebe da naglase nešto što je u modi i što je opće prihvatljivo. Kad se radi o socijalnim slučajevima i invalidnim osobama, onda smatram da bi to jer tih 83% Kršćana ili 90% vjernika, oni bi trebali živjeti socijalu, ne o njoj samo govoriti, propovijedati nego živjeti socijalu jer to je bit onih koji vjeruju. Čovjek nije vjernik po onome što govori i kako govori nego po onome što i kako živi, odgovorno, socijalno, pomoć drugima i tako. No mi smo tu u velikom raskoraku između normativa Kršćanstva, recimo, pa i Islama i naše konkretne prakse. Tako da socijalu rješava država i od nje se to traži, a ne uspostavlja socijalnu državu i tako da, meni je drago da mala sredstva troši povjerenstvo za invalidne osobe s obzirom na potrebe, ali država je zadužena za izgradnju socijalne države, a čovjek osobno je zadužen, ako je vjernik da svoju vjeru prvenstveno živi. I tu smo bojim se u raskoraku, previše smo religiozni, a premalo duhovni, a ipak postoji razlika između duhovnosti i religioznosti. Religioznost je vjernost običajima, obredima, tradiciji, a duhovnost je način života. Ja sam se često puta ugodno iznenadio da sam susreo duhovne ljude koji ispovijedaju agnosticizam ili čak ateizam, ali smatram da su duhovni ljudi jer žive odgovorno, pošteno, transparentno i solidarno sa drugim ljudima. Ovaj raskorak koji mi radimo svjesno ili nesvjesno obit će nam se o glavu jer Hrvatska nema dostatno sredstava da riješi sve probleme, a bojim se da će načinom kako smo organizirani, da se sve očekuje od države, da se ona riješi i dade, a da ne apeliramo na osobnu savjest i uvjerenja, tako da imamo slučajeva gdje su ljudi zaboravljeni, ne od susjeda, nego od svojih ukućana, žele ih se što prije riješiti, sve će biti obred po crkvi, ali s njima ne žele više kontakte, osim ako su … zainteresirani za ostavštinu, za nekretninu, onda će još dok su živi i dok dišu biti oko njih, a kasnije ih pokopaju i dijele imovinu na svoj način kako to njima odgovara. Dakle, treba poraditi na tome da svijest o humanizmu, odnosu čovjeka prema čovjeku postane pravilo življenja posebno za nas koji smo vjernici jer Isus kaže, za njega se kaže u Evanđeljima …, najprije počeo raditi, a onda učiti, a ne obrnuto. Učiti možemo bilo što i bilo kako, ali čovjek je ono što radi i svojim učenicima je rekao, dao sam vam primjer da i vi tako živite, radite pa govorite, a ne samo govorite. Mislim da bez te svijesti o narodu koju bi trebalo, na kojoj bi trebalo raditi i dok ne dođemo do te promjene mi ovdje u sabornici nećemo moći riješiti gomilu problema koji se događaju u socijalnoj sferi. Evo, toliko, a sad će nastaviti gospodin Kajin. Hvala lijepo. Poštovana gospodo, da, maloprije smo čuli od pravobraniteljice za invalide da je u 2013. godini obrađeno u njenom uredu 2444 predmeta. I doista ne smatram da su bitno bitno značajna sredstva za to utrošena. Ovdje se u izvješću na strani 35 ako se ne varam, spominje iznos od 2,9 milijuna kuna, znači nešto ispod 3 milijuna kuna. Neke županije recimo samo za medije troše dvostruko više novine, točnije rečeno za samo reklamiranje. Ali pustimo sada to. Vrlo kratko. Javio sam se između ostalog da bih i ovim prilikom apostrofirao rad Centra za Downov sindrom u Puli, da bih spomenuo ravnateljicu, da bih spomenuo odgojiteljice ali i majke koje na jedan nesebičan način predaju se toj svojoj djeci. Kada imam na umu da se više troši za glancanje lika i djela u nekim županijama, gradovima nego za taj centar onda me doslovce srce boli. Čuo sam jednu rečenicu gospođe Komparić Devčić i mislim da je ona u pravu, da se često u našemu društvu više vodi brigu za zaštitu životinja nego za invalide. Grubo je to rečeno, ali mislim da nije bila daleko od istine. Ovo izvješće je nadasve korisno izvješće, da bi se prisjetili ljudi kojima je naša briga najpotrebnija. Na strani 7 ovoga izvješća se kaže da "na dan 13.sijčnja 2014.godine prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo bilo je 525.782 osobe s invaliditetom koji ostvaruju koji ostvaruju neki oblik podrške u raznim sustavima. Od tog broja samo 22.000 osoba sa najtežim invaliditetom i djece s najtežim teškoćama u razvoju ostvaruje pravo na osobnu invalidninu u iznosu od 1.250 kuna". Meni je drago da se između ostalog u ovome izvješću primjećuje da u hrvatskom društvu citiram "rijetko postoji namjera da se osobe s invaliditetom diskriminira". O osobama s invaliditetom navodi pravobraniteljica se govori s pijetetom na kojem nažalost sve i ostaje. I upravo to na neki način treba promijeniti. Ali sada se postavlja ono pitanje kako pomoći ljudima s invaliditetom? Rekoh malo prije 527 tisuća imamo invalida, 22 tisuće osoba ostvaruje neko pravo na invalidninu. Nije da ne postoji volje, nije da ne postoji namjera, ali slažem se nema novaca ili možda ima novaca ali je onda taj novac krivo raspoređen kada je riječ o našoj nadgradnji i to treba prije svega redefinirati. Meni je drago da je između ostalog izašla jedna studija čini mi se Hrvatske udruge poslodavaca koja kaže ne izdvaja se u RH previše novaca za mirovine, ne izdvaja se ni previše novac za socijalu, ne izdvaja se previše novaca za zdravstvo već se previše novca izdvaja za nadgradnju u kojoj danas radi 70, 80 tisuća više nego godine 1990., a što normalno iziskuje oko 10 milijardi kuna s materijalnim troškovima na godišnjoj razini. Npr. u toj studiji se kaže da jedinice lokalne samouprave troše kao sustav zdravstva u kojem radi 77 tisuća ljudi. Za plaće država izdvaja u svom proračunu 36 milijardi kuna, država je 2013.smanjila izdvajanje za plaće javnom sektoru za cca milijardu kuna. u prva tri mjeseca 2014.to smanjenje ide i dalje, radi se o iznosu od 100 milijuna kuna dok je lokalna samouprava povećala izdatke za plaće za cca 50 milijuna kuna. Znači sve treba redefinirati, slažem se i Sabor i Vladu i ministarstva i lokalnu samoupravu i sustav zdravstva i sustav treba na neki način decentralizirati ili državu decentralizirati. Međutim jasno za to treba vremena ali još više treba odlučnosti. Najdelikatnije, ja mislim a to je posebno apostrofirano u ovom izvješću je postupanje s osobama sa duševnim smetnjama i mogućnosti njihova smještaja u psihijatrijske ustanove mimo njihova dopuštenja. Ovdje se u ovom izvješću između ostalog i govori da "Odbor za pravo osoba s invaliditetom u više je svojih zaključka, opažanja izrazio zabrinutost zbog činjenice da zakon iz zemalja dopuštaju da osoba protivno svojoj volji bude smještena u psihijatrijsku instituciju ukoliko ima

Jasno, puno se o tome govori. Za mene je to možda i centralni dio ovog izvješća. Normalno, netko će si postaviti pitanje što ako se nakon toga dogodi incident u kojem bi sudjelovala ta osoba, ali to je izuzetno osjetljivo i društveno i političko

u domove pogotovo starih ljudi. Kako zaposliti ljude ili invalide? O tome se također nešto govori na strani 25 "Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2013.na zavodu je registrirano 6.789 6.789 nezaposlenih osoba s invaliditetom dok ih je u 2012.bilo 6.607. U 2013.je zaposleno 1.744 osobe s invaliditetom i to u zanimanjima pomoćnica kuhara ili pomoćnik kuhara, kuhara, čistačice, administrativnih službenika, radnika u održavanju" itd. Kako da do posla u ovoj zemlji kada ga gotovo za nikoga nema? Kako, a danas čujem da ide još jedna inicijativa obvezati poduzetnika koji ima 20 i više zaposlenih da mora zaposliti pod navodnicima invalida. Ja to ne znam, mislim da bi to trebao biti prije svega posao države. Pričao mi je jedan poduzetnik, kaže u ovim okolnostima kada sam i ja srčani bolesnik, na neki način invalid ja ću zaposliti sam sebe jer jednostavno nemam načina kako drugačije naprosto učiniti a ne povrijediti zakon. Ako netko zaposli takvu osobu, daj Bože, treba imati neku državnu potporu, neku pogodnost jer se to kako bih rekao nametanjem od strane države ne može i neće riješiti. Dapače moglo bi se to pretvoriti u jedan novi udar na gospodarstvo. ako treba uvesti porez da ali to je prije svega briga lokalne samouprave odnosno države izvršne vlasti jednom riječju. Sve u svemu mislim da ćemo, ne da mislim nego sigurno da će apsolutno konsenzusom biti podržano ovo Izvješće o radu za …/Govornik se ne razumije./… Hvala, hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Grubišiću ne može me čuti zato što vlada velika buka jer kolega ulaze. Oko rasprave gospodina Grubišića budući da je spominjao brigu o invalidima u sklopu socijale. Dakle želim reći da briga ili bolje rečeno provođenje ustavnih i zakonskih obaveza prema osobama sa invaliditetom apsolutno nije i ne može biti socijala. Ali dio socijalne države i života socijalne države apsolutno da. I nešto s čime se slažem rekli ste da smo premalo duhovni i da se radi o načinu života, slažem se u potpunosti. Osobito mislim da bi tu, da bi trebali i razmisliti o tome što ste rekli i svi mi koji se bavimo politikom. Jer to je kao što rekoste način života. Dakle poštovanje i uvažavanje drugih, ne činjenje zla drugima ali jednako tak pošten i odgovoran rad. Tako da u tom smislu apsolutno podržavam vašu raspravu. Odgovor na repliku Ivan Grubišić. a su oni koji su vjernici, kršćani dokazuju svoju vjernost i svoju vjeru radom i činjenjem dobro drugome. A država mora promovirati socijalnu državu, socijalne zakone i to je njeno područje. svaki čovjek osobno morao bi ako je vjernik, pripada kršćanskoj zajednici on bi morao to svoje kršćanstvo prvenstveno živjeti. I to je duhovnost, življenje, vrijednosti o kojima govori Novi Zavjet. Dakle hvala vam na dopuni. U ime Kluba zastupnice Jadranke Kosor i HGS-a, kolegica Jadranka Kosor. Molim vas malo tišine.

Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Mislim da će ovo biti vrlo teška zadaća koju ja sada moram ispuniti i govoriti u ime kluba u atmosferi kada više nitko nikoga ne sluša. Ali ću se truditi i nastojati ću biti dovoljno glasna da, naravno i ne predugačka i ispod onoga što mi je omogućeno kao vrijeme za govor u ime kluba. atmosfera kao što je bila i na početku izlaganja gospođe pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom gdje jedan dio kolega i kolegica nas slušao, jedan dio je uredno i žustro raspravljao o stvarima koje su očito bile važnije i preče od Izvješća pravobraniteljice. Čestitam gospođi pravobraniteljici i njezinim suradnicima na radu. Izvješće je naravno odlično koncipirano, dobro, sveobuhvatno ali čini mi se da su oni koji su pozorno slušali gospođo Slonjšak uočili nešto što je razlikuje od izvješća do sada, prijašnjih godina a to je izvjesna gorčina u njezinom izlaganju. I to je nešto što treba ostaviti, treba nam dati za misliti, treba nas sve zamisliti jer u potpunosti potpisujem sve što je gospođa Slonjšak rekla. Dakle, rasprava o Izvješću pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom nije i ne može biti rasprava o humanitarnim pitanjima, o socijali, o sućuti, o dobroti, o plemenitosti, to je dame i gospodo koja mora biti par excellance, politička rasprava. O čemu? O provedbi Ustava i o provedbi zakona, prije svega o provedbi zakona, o suzbijanju diskriminacije. Dakle to je rasprava o temeljnim ljudskim pravima, o poštivanju zakona ali isto tako Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih naroda. I to nije rasprava i ne može biti rasprava o tome što smo, što mi želimo i što mi osjećamo nego rasprava kao i svaka druga o tome što nam je obveza, nas zastupnika u Hrvatskome Sabora. A ne rasprava koja će minuti čim se zatvori i svatko će se baviti nekim drugim pitanjima za koje će smatrati da su u političkom prostoru važnija i vrednija. Evo i tako sada vi dok ja govorim Kosor molim vas. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Jer ovdje radim, jer ovdje sam zaposlena, nekih ima, nekih nema, neki dolaze, neki ne dolaze. Teško je nadglasavati se sa svima onima koji u ovom trenutku govore. Nije naravno prvi puta i nije samo s jedne strane nego je to uobičajeno i sa ove druge strane, prema tome ništa se tu osobito ne događa. Ono što želim istaknuti iz rasprave, odnosno iz izlaganja gospođe pravobraniteljice koja mislim da je na poseban način istaknula Zakon o osobnom asistentu. Dakle osobni asistent jest jedan institut osobito vrijedan i osobito važan koji smo uveli davnih sada već godina i vrijeme je da taj institut ugradimo u zakon koji će dosljedno u zakon koji će dosljedno zapravo trasirati put prema onome što ta institucija treba značiti za svaku osobu s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Dakle treba pratiti naravno i proračun Republike Hrvatske, međutim jednako tako i pravu istinsku i stvarnu političku volju nas u Hrvatskom saboru. Ključno u ovom izvješću po mom mišljenju jest ono što piše gospođa pravobraniteljica, da osobe s invaliditetom ne žele sućut nego žele ravnopravnost. Institut osobnog asistenta znači upravo to, ne sućut nego pravo na život kakav imaju i svi drugi jer je to pravo na samostalnost, na vlastito uređenje i vlastito određivanje života. To je jedan od najboljih instituta i uz sve preporuke koje je gospođa pravobraniteljica napisala i istaknula kao smjer kojim se treba kretati kojim se treba kretati na kraju rasprave, odnosno u provođenju zaključaka, predlažem da izrada Zakona o osobnom asistentu bude jedna od naših prvorazrednih zadaća. A ako bude potrebe, naravno možemo ga i pisati mi u Hrvatskome saboru. Svakako najveću pozornost treba posvetiti činjenicama na koje upozorava pravobraniteljica, dakle vezano za osobnu invalidninu i na oduzimanje i tog minimalnog iznosa onim osobama s invaliditetom koje se zaposle, odnosno koje se školuju. To pokazuje osobito nerazumijevanje za to što znači ravnopravnost i ispunjavanje obveza iz Ustava i Zakona o suzbijanju diskriminacije. Ono što je posebno poražavajuće u izvješću, ne zbog sadržaja izvješća nego podataka jest vezano za žene s invaliditetom. Dakle 77% žena s invaliditetom nema završenu osnovnu školu. To je problem i to je zadaća koga, države s pravom pravobraniteljica ukazuje, kao što ukazuje na nasilje nad osobama s invaliditetom, na nasilje nad ženama s invaliditetom i to ćemo naravno nakon ove rasprave ponovo zaboraviti i na to se nećemo osobito vraćati do sljedećeg izvješća pravobraniteljice i Ureda za osobe s invaliditetom. plediram da se ujednače standardi za sve one koji rade u uredima u ministarstvima i sve one koji rade u uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, osobito za pravobraniteljicu koja je na početku za one koji su slušali rekla da su povećani rashodi za njezina putovanja apsolutno razumljivi jer većina hotela i većina institucija u kojima želi boraviti nije prilagođena za osobe s najtežim invaliditetom, kao što je naša pravobraniteljica pa onda mora koristiti naravno skuplje objekte. I zbog tih razloga Vlada Republike Hrvatske, ali i mi koji ćemo donositi proračun za sljedeću godinu moramo imati razumijevanja i moramo pokazati zaista da želimo ispunjavati obveze iz konvencije, iz Ustava i zakona Republike Hrvatske. Ono što me je najviše zapravo pogodilo u ovom izvješću jest konstatacija iz istraživanja gdje se jasno vidi da većina osoba s invaliditetom koje su ispitane smatra da nema smisla prijaviti diskriminaciju. Zašto nema smisla? Zato što se ništa posebno neće dogoditi i zato što država i državne institucije neće reagirati. Završit ću konstatacijom o tome kako je to, dame i gospodo, u politici. Danas će nas nekoliko ponovo govoriti, bit će puno lijepih riječi, bit ćemo puni razumijevanja, potpore, sućuti, pružat ćemo prijateljsku ruku, a onda ponovo u političkom prostoru kao što se to događalo već više puta, kad jedni druge budemo htjeli uvrijediti onda ćemo ponovo čuti kvalifikacije kad jedan političar govori o drugom ili drugima pa kaže oni su autistični, oni su gluhi, oni su slijepi. Kad se želi drugoga u političkom prostoru obezvrijediti onda mu se kaže da je gluh, slijep, autističan jer ga se želi poniziti, a malo tko razmišlja da zapravo na taj način diskvalificiramo osobe s invaliditetom. Gospođo pravobraniteljice, podržavamo vaše izvješće i naravno u potpunosti ćemo ga prihvatiti, s tim da želim reći da pravom konstatirate da se čini katkada da ste nevidljivi. Jer ne samo kad pogledate trgovine u Ilici, nego naravno i kad pogledate Dolac i kad pogledate pristup na primjer mliječnom dijelu, odjelu Dolca najveće tržnice i kad to usporedite sa fontanama onda imate jasan odgovor na pitanje što je prioritet. Ali vi i dalje nastojte govoriti i vrijedno raditi kao što ste činili i do sada i ja vam na tom radu čestitam. A hvala i vama poštovane kolegice i kolege. Hvala i vama poštovana kolegice zastupnice.